Začenjam 67. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 58. člena, prvega odstavka 90. člena in 93.a člena Poslovnika Državnega zbora ter na podlagi odločitve Kolegija predsednika Državnega zbora, sprejete na 97. seji 15. 3. 2021. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Mateja Udovč do 15.30 ure, Anja Bah Žibert, Suzana Lep Šimenko, mag. Alenka Bratušek, mag. Dušan Verbič, dr. Matej Tašner Vatovec od 14. ure dalje, Gregor Perič od 16. ure dalje, dr. Franc Trček, Gregor Židan, Brane Golubović od 12. do 14. ure in Marijan Pojbič. Do roka, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 93.a člena Poslovnika Državnega zbora določil Kolegij, za danes sodelovanje na seji izven sedeža Državnega zbora z uporabo aplikacije za seje na daljavo v obliki videokonference ni najavil noben poslanec oziroma poslanka. Na sejo sem vabil predsednika Vlade, ministrice in ministre ter vršilko dolžnosti, generalnega sekretarja Vlade k 1. točki dnevnega reda. Predstavnika Državnega sveta k 8. točki dnevnega reda, predstavnika Sindikata delavcev migrantov Slovenije kot predstavnika 5 tisoč volivk in volivcev k 10. točki dnevnega reda, Ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija k 19. točki, predstavnika Sodnega sveta k 22. točki ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! skladu z drugim in četrtim odstavkom 93.a člena Poslovnika Državnega zbora dnevni red seje Državnega zbora na daljavo določi Kolegij predsednika Državnega zbora s sklicem, zato o njem ne bomo glasovali. Postopkovni predlog, kolega Rajh. Poslanski skupini SAB smo na Vlado naslovili kar nekaj poslanskih vprašanj in kar nekaj jih še ni bilo odgovorjenih v roku, zato prosimo, da vi z avtoriteto predsednika Državnega zbora pozovete Vlado, da v rokih odgovarja na poslanska vprašanja, še posebej na tista, ki se tičejo koronskih dodatkov, izplačanih najranljivejšim delavcem, ki so delali v najtežjih epidemioloških razmerah. Hvala lepa za predlog. Bomo dodatno obvestili Vlado glede neodgovorjenih poslanskih vprašanj.

Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora.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 V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu morajo predsednik Vlade, ministrica, minister ali vršilka dolžnosti generalnega sekretarja Vlade v tridesetih dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru bom vprašanje uvrstil na naslednjo redno sejo Državnega zbora. V zvezi s to točko sta se za danes opravičila dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve.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 Predsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav predsedniku Vlade in tudi vsem kolegicam in kolegom! V minulem letu smo se bili vsi skupaj prisiljeni prioritetno boriti z epidemijo koronavirusa in blažitvijo njenih posledic. Kljub težkim časom pa je bilo za upokojence v tem obdobju storjenega že precej. Z zadovoljstvom lahko trdim, da smo v zadnjem letu za starejšo generacijo, vsaj v smislu izboljšanja ekonomske situacije, skupaj postorili naslednje: dvakrat je bil izplačan solidarnostni koronski dodatek, regres za upokojence je bil višji od predlanskega, večkrat smo že popravljali tudi pokojninsko zakonodajo, nadaljevalo se je z odpravljanjem zaostanka v usklajevanju pokojnin, ki izvira še iz časov prejšnje gospodarske krize. Z lansko izredno decembrsko uskladitvijo smo uspeli zaostanek iz naslova neusklajevanja znižati iz vsega skupaj kar za 5 %. Manko Manko iz naslova gospodarske krize znaša tako v tem trenutku še 3,6 %. Pred časom, natančneje v septembru 2020 ste že napovedali, da se bo v tem letu, če bodo ugodne gospodarske prognoze, lahko realiziral še ta primanjkljaj oziroma zaostanek v izplačilu pokojnin. V zvezi s tem me zanima: Ali upokojenci to uskladitev v tem letu dejansko lahko pričakujejo ter kdaj?

Predlog zakona je bil v času ministrovanja Tomaža Gantarja že v zaključni pripravljalni fazi, s končano javno obravnavo ter tik pred obravnavo na vladni ravni. Zato vas, predsednik, sprašujem po časovnici sprejemanja predloga zakona. Ali nameravate z novim ministrom koncept zadnjega besedila predloga spremeniti? Če je odgovor pritrdilen, me zanima: V kakšni smeri

Hvala lepa za obe vprašanji. Drži, v lanskem letu je upokojenska generacija doživela obsežne popravke, kar zadeva odpravo krivic ali pa zaostankov pri usklajevanju pokojnin in kar se tiče posebnih dodatkov v času korona epidemije. To pa je logično, ker je bila ta generacija z epidemijo tudi najbolj prizadeta in je to, lahko rečem, normalno, zdravorazumsko pa tudi solidarno ravnanje naše vlade ali pa katerekoli vlade. Odpravek Odpravek tega neravnovesja, ki je bil v lanskem letu realiziran, je v bistvu večji oziroma ta odpravek je večji kot prej, mislim da v desetih letih. To, kar je ostalo, je možno nadoknaditi zagotovo v naslednjih dveh letih, če bodo ekonomske razmere takšne, kot se napovedujejo, če bodo nekoliko boljše, pa mogoče že v letošnjem

Verjamem pa, da smo lahko celo boljši, in v tem primeru bi mogoče zavezo iz koalicijske pogodbe, ki znaša 1,5 % letnega odpravljanja zaostanka, podvojili, s tem pa bi se približali končnemu cilju. V tem trenutku je za dokončen odgovore verjetno prezgodaj, glede na to da je hitrost okrevanja v veliki meri odvisna od trenutka, ko bomo lahko rekli, da smo epidemijo premagali. Verjamemo, da bo tam nekje maja možno dati dokončni odgovor. To, kar je pa v koalicijski pogodbi kot obveza, bo pa tudi glede na napovedi pristojnih institucij glede gospodarske rasti za letošnje leto skoraj stoprocentno možno realizirati. Kar se tiče dolgotrajne oskrbe, je zakon že nekaj časa v obravnavi in usklajevanju, zagotovo bo še dopolnjen. Tukaj je bilo medresorsko usklajevanje, bilo je usklajevanje v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Glede tega, kaj je treba storiti oziroma kateri so ukrepi, ki so doslej zaostajali, pri dolgotrajni oskrbi starejših ni kakšnih velikih dvomov. Tisto, kar terja dodatno usklajevanje pa dodatne premisleke, so načini financiranja, realizacija tega zakona. Če bi šlo samo za to, da se zakon sprejme, ga mi lahko sprejmemo v dveh mesecih. Vendar je treba takrat, ko bo zakon sprejet, imeti tudi predvidena finančna sredstva za njegovo realizacijo, in to ne samo za naslednje leto, ampak trajno. Tukaj govorimo o številkah kratkoročno skoraj pol milijarde evrov, po petih, šestih letih pa preko 700 milijonov evrov. S tega vidika je zelo pomembno zagotavljanje nekih dodatnih virov. Eden takšnih posrednih virov je nacionalni demografski sklad. Tako da je tudi uveljavitev tega zakona v veliki meri eden od predpogojev za to, da bo še eden od temeljev za to, da bo dolgotrajna oskrba na trdnih temeljih realiziran. V vsakem primeru bo zakon na poslanskih klopeh pravočasno, da bo uveljavljen lahko s 1. januarjem naslednje leto, kar je cilj.

Hvala lepa. Jaz mislim, da se vsi dobro zavedamo, da v Sloveniji deluje trenutno 59 javnih zavodov pa 43 koncesionarjev in da je v njih okoli 19 tisoč mest za ostarele. Petina prebivalstva je starejša od 65 let,

Dejansko pokajo po šivih in v tem trenutku bi rabili za tiste, ki nujno rabijo oskrbo v domovih, tisoč postelj. 12 tisoč oseb pa je že vpisanih na vrsto in čakajo. Država v desetih, petnajstih letih dejansko ni zgradila nobenega doma. Vse se stavi na koncesionarje. Tudi ta vlada jim bo razdelila tisoč 285 postelj. Seveda v sili je to vse dobro in prav. Je pa drug problem,

Ali boste naročili pa sodelovali pri tem, da se te cene preoblikujejo in da se nekako vsaj v neki meri tudi uskladijo? Hvala lepa. Ta problem je znan že dolgo časa in tudi nereševanje tega problema. Že dolgo časa je to znano, zato teh zadev niti ne bi ponavljal. Za naprej je Za naprej je iz vseh virov, ki so na razpolago, v lanskem in v letošnjem letu Vlada temu problemu skušala zagotoviti čim več sredstev. gre za sredstva, ki so na voljo iz različnih evropskih programov ali naslovov in tudi iz domačega proračuna. V naslednjih letih bo Slovenija na podlagi tega, kar je bilo že sklenjeno in odobreno, na podlagi tega, kar se sedaj načrtuje, recimo v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost za naslednje obdobje bo v Sloveniji zgrajenih na tisoče novih kapacitet za oskrbo starejših v domovih. To je praktično tudi edini način, ki bo vplival na znosnejše cene oziroma na cenejše storitve. Tam, kjer je povpraševanje bistveno večje od ponudbe, je potem problem s stroški

od katerih je cena odvisna, ampak v celoti bo problem možno reševati na zdravi in na trajnostni osnovi takrat, ko bo kapacitet dovolj. In to je naša prioriteta. Na tem delamo. V kratkem bodo znane tudi številke iz načrta za odpornost in okrevanje, ko bo ta potrjen. Poleg tega pa je tukaj možno zagotoviti še dodatne kapacitete v okviru različnih tako imenovanih inovativnih programov, ki jih dodatno financira tudi Evropske unija in ki že obstajajo v različnih lokalnih skupnostih. Tega problema se vsi zavedamo in mnoge občine so imele že doslej pripravljene programe, vendar za realizacijo ni bilo dovolj finančnih sredstev. In ta sredstva sedaj zagotavljamo.

Glede na to, da nekaj časa že sedim v teh poslanskih klopeh, ne bom postavil zahteve za javno obravnavo te tematike, ker ni na tej obravnavi moč sprejeti nobenega sklepa pa nobenega zaključka. Hvala lepa. Spoštovani kolegice in kolegi! Če dobite besedo za postopkovni predlog, potem prosim, da izrabite to besedo za postopkovni predlog, ne da poveste, da ga ne boste dali. Naslednji ima besedo Zmago Jelinčič Plemeniti. Hvala lepa. Gospod predsednik, v 50 državah po svetu so sprejeli za cepljenje tudi rusko cepivo Sputnik 5. V bistvu gre za enako cepivo, kot je AstraZeneca. AstraZeneca je pravzaprav, bi rekel, nekakšna licenca Sputnika 5. Britanci so začeli to uporabljati zaradi tega, ker ne verjamejo ameriškim proizvodom Pfizerja in Moderne, ker gre pri teh cepivih za gensko spreminjanje ribonukleinske kisline in ni poznan učinek, ki ga povzročajo ta cepiva. Genetsko spreminjanje telesa gre do te mere, da se lahko dogaja marsikaj, cela kopica stranskih učinkov. Recimo v Indiji so poznani učinki, stranski učinki cepljenja, pojavila se je množična sterilnost žensk, poleg tega pa tudi učinkovitost

zaščita pred virusom. Mene zanima: Kako daleč je naša vlada v pogovorih za uporabo ruskega cepiva? ruskega cepiva? Avstrijski kancler Kurz se tudi zavzema za to, da bi ga Avstrija uporabljala. Mislim pa, da bi lahko to cepivo izdelovala tudi slovenska farmacevtska industrija v Krki, če ne bi bilo direktorju Krke v glavnem samo do tega, da bi delal dobičke. Slovenija se mora postaviti na svoje noge in predvsem upoštevati izsledke znanosti, ne pa privatne želje Amerike po zaslužkih. Meni je všeč, da naša vlada uporablja cepivo AstraZeneca, kar je pametno, vendar zakaj ne bi sprejeli tudi cepiva Sputnik 5. Konec koncev je to ena varianta in glede na to, da bo Evropska unija zahtevala zelene cepilne potne listine, mislim da bi bilo tudi na nivoju Evropske unije smiselno, da se odpre vprašanje in da se tudi v Evropski uniji pove, da ni vse zaslužek, ki gre tudi nekaterim v EMI v žep, ampak da je v prvi vrsti pomembno zdravje ljudi. Zaenkrat toliko. Hvala.

so bila preizkušena, so šla čez vse predpisane faze testiranja in so varna. Tudi vsi tako imenovani primeri, kjer naj bi prišlo do nezaželenih učinkov, se sproti analizirajo in proučujejo in ob veliki medijski pozornosti prihaja celo do začasnega zaustavljanja cepljenja v mnogih državah, dokler stvari niso razjasnjene. Znanstveno Znanstveno ni dokazana kakšna razlika med učinkovitostjo ali pa med stranskimi učinki AstraZenece in ostalih cepiv, ki so proizvedene na podlagi drugačne tehnologije.

odvisna od ugotovitev Evropske agencije za zdravila, kar se tiče uporabe cepiv, ker smo tudi mi del te agencije. Saj končno je za odobritev potrebno soglasje vseh nacionalnih regulatorjev.

sicer obstaja. Se pravi, nacionalni regulator Slovenska agencija za zdravila bi lahko sama odobrila katerokoli cepivo, vendar po predpisanem postopku, kar pomeni, da bi morali sami izvesti testiranje in vse tiste postopke, ki trajajo mesece ali celo leta. Tako ni nobene teoretične možnosti, da bi naš nacionalni regulator lahko to naredil prej, kot bo to naredila Evropska agencija za zdravila, kjer postopek že poteka. Tudi če bi se takoj lotili, če bi se že lani lotili pa pred enim letom lotili, s kapacitetami, ki jih imamo, tega testiranja sami ne bi mogli opraviti prej. Lahko seveda se vsaka država tudi odloči, da neko cepivo uporabi, ne glede na teste, ne glede na pravila, ne glede na postopke. Ampak zaenkrat tega še nihče ni na tak način naredil. Madžarska, recimo, ki je Sputnik odobrila, je, mislim da spremenila nacionalno zakonodajo, kjer je upoštevala testiranje tudi v nekaterih drugih državah, in je sama začela te postopke že bistveno prej. tukaj so določene dileme. Kljub temu da je Madžarska to naredila, trenutno zelo malo cepi s Sputnikom, ker glavni problem je, da tega cepiva enostavno ni dovolj na razpolago. V tem trenutku je po podatkih, ki smo jih slišali od Evropske komisije, Sputnika na svetovnem trgu prodanega za 600 ali celo 800 milijonov odmerkov, dobavljenega pa je nekaj 10 milijonov. Sputnik ima enake probleme kot vsi ostali oziroma še večje, to so proizvodne kapacitete. Tudi če bi Slovenija sama izvedla vsa testiranja in sama odobrila to cepivo, je veliko vprašanje, kdaj bi dobila prve količine. Naročiti ga je možno po nekih relativno enostavnih postopkih, bolj enostavnih, kot recimo cepivo iz Kitajske, vendar pa so roki dobave takšni, da v tem trenutku to najbrž ni smiselno. Kar se tiče obeh slovenskih farmacevtov,

Samo nič od tega zelo verjetno ne bo vplivalo na zaustavljanje epidemije v prvi polovici leta, kar pa je ključna prioriteta. Konec tega leta bo po po napovedih Evropske komisije odobrenih 16 ali celo več različnih cepiv. Ne bo več problem dobava in proizvodne kapacitete. Problem je prva polovica tega leta. Gospod predsednik, znanstveno je dokazana razlika med AstroZeneco in Pfizerjem oziroma ekspozituro Pfizerja Moderno. Gre za razliko med klasičnim cepivom in pa gensko terapijo. Pfizer in Moderna uporabljata gensko terapijo. V bistvu je to izum firme Abbott, ki je raziskovala gensko delovanje na zdravljenje raka in je prišla do bistvenih rezultatov. Potem so leta 2010

odkrili in patentirali določene patente za zdravljenje raka prostate in jeter, potem pa še ekskluzivno zdravljenje raka na osnovi RNA. Navkljub temu da je FDA prepovedala takoj prodati patente, je Abbott prodal patente. V 14 dneh, ko so dobili patente, so to prodali Pfizerju. Pfizer je pa nadaljeval študije v tem smeri genske obdelave človeškega telesa in je prišel tudi do tega, da zdaj zdravijo covid z gensko terapijo. Nevarnosti, ki so, mene spominjajo na tisto publikacijo Protokoli sionskih modrecev. V bistvu že v prelomu 19. v 20. stoletje so nekateri načrtovali in razmišljali v to smer. Bojim se, da gre ta zadeva še naprej v to smer. Treba je pa paziti na zdravje lastnih državljanov in zato mislim, bi moral slovenski nacionalni regulator malo bolj razmišljati o teh zadevah. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Predsednik Vlade, želite dopolniti odgovor? V Evropi je bilo doslej, mislim da uporabljenih nekaj čez 50 milijonov odmerkov različnih cepiv. Velika večina od teh cepiv je izdelanih na podlagi mRNA tehnologije, se pravi te, za katere pravite, da ni varna. Zaenkrat tudi na podlagi tega obsežnega preizkusa, če lahko temu tako rečemo, ne zaznavamo negativnih učinkov izven tega, kar je pokazalo testiranje. Pri 50 milijonih bi se to verjetno moralo pokazati. V zadnjih mesecih velikokrat poslušamo te trditve zaupanj znanosti. V tem primeru ne gre samo za to, da bi se zaupalo znanosti, gre tudi za to, da so že praktične posledice. Se pravi, da lahko zaupamo tudi izkušnjam. Če tem 50 milijonom v Evropi dodamo še na desetine milijonov cepljenih v Združenih državah, v arabskem svetu, kjer so zelo daleč, ali recimo v Izraelu, kjer kjer počasi celo zaključujejo to operacijo cepljenja, potem lahko samo ugotovimo, da so posledice takšne, kot so bile napovedane. Tukaj ni negativnih presenečenj izven napovedanih stranskih učinkov, ki so relativno blagi in pri majhnem številu cepljenih je ključna posledica cepljenja pozitivna. Se pravi, virus se zaustavlja, ljudje ne umirajo več, ne zbolevajo. Pa tudi tam, kjer kdo zboli, je to obolelost, ki ne terja bolnišničnega zdravljenja. Kar se tega tiče, si po mojem lahko samo vsi želimo in stiskamo pesti, da se bodo dejansko vse proizvodne kapacitete za proizvodnjo že odobrenih cepiv čim bolj krepile, da bomo teh odmerkov dobivali čim več, da bodo nova cepiva, ki so v fazi testiranja, čim prej stestirana, odobrena in čim prej proizvedena v čim večjih količinah. Treba se je zavedati, da da virus mutira, in da cepiva, ki so učinkovita danes, jeseni mogoče ne bodo več. Vsi farmacevti delajo seveda tudi na novih verzijah cepiv in tudi s tega vidika je

Gospod predsednik, da mene ne bi kdo narobe razumel, jaz nisem proti cepljenju, sem pa proti cepljenju z gensko terapijo. Britanci čuvajo svoje ljudi, Rusi čuvajo svoje ljudi, Kitajci čuvajo svoje ljudi, Američani hočejo služiti. Zakaj je AstraZeneca na udaru kritik pri teh stranskih pojavih? Ravno zaradi tega denarja, ki je tukaj zadaj. Ni res, da ni stranskih učinkov pri genski terapiji. Je, ogromno jih je, se beležijo, vendar se podatki skrivajo. To je tisto, kar mene skrbi. Mi moramo skrbeti za lastno populacijo. Slovenci, vedno manj nas je, vedno več je raznih prišlekov, ki se vrivajo, uničujejo naš,

Ravno zaradi tega sodim, da bi bilo smiselno odpreti širšo razpravo v Državnem zboru in, gospod predsednik Državnega zbora, predlagam, da opravimo razpravo o tej tematiki na eni od naslednjih sej. Hvala.

Hvala lepa, predsednik za besedo. Lep pozdrav vsem. Spoštovani predsednik Vlade, dober dan! Jaz bom poskušala biti kar se da racionalna s časom, da ne kratim svojega in vašega časa in bom svoje vprašanje postavila zelo eksaktno. Zanima me: Zakaj se Vlada Republike Slovenije vse do danes še ni seznanila z dvema kandidatoma, ki sta bila izbrana za zasedbo mesta evropskega delegiranega tožilca? Vemo namreč, da Slovenija zamuja že vse od 1. marca, ko se nam je iztekel rok za imenovanje in ni nepomembno dejstvo, da nas je že v mesecu februarju evropski komisar za pravosodje pozval, naj vendarle pohitimo z nacionalnimi izbirnimi postopki. Zato jaz danes ne želim polemizirati o imenih dveh že izbranih kandidatov, ki sta izbirni postopek že prestala. Ne želim špekulirati o tem, ali ta zaplet z seznanitvijo kakorkoli vpliva na ugled Republike Slovenije v Evropski uniji. Ne želim špekulirati o tem, ali Vlada s tem zavlačevanjem nekako poskuša posredno vplivati na tožilstvo v Sloveniji. Niti ne želim špekulirati o tem, ali ves ta zaplet in zavlačevanje kakorkoli vpliva na stopnjo vladavine prava v naši državi. Danes me zanima predvsem to: Zakaj se Vlada Republike Slovenije s tema že izbranima kandidatoma še ni seznanila? Vemo, da Zakon o državnem tožilstvu postopek izbire in pa seznanitve določa zelo jasno in predvsem zelo enostavno. Državnotožilski svet opravi izbirni postopek, presodi strokovnost in izpolnjevanje vseh pogojev, nato pa svojo izbiro v obliki predloga pošlje Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvo za pravosodje pa potem ta predlog posreduje Vladi v seznanitev. Torej ne gre za nek kompliciran postopek. Vlada kot kolektivni organ o tem niti ne odloča. Zato me v tej luči predvsem iskreno danes zanima: Zakaj, čemu se Vlada še ni seznanila s tem izbirnim postopkom, sploh če vemo, da bi se lahko na katerikoli izmed preteklih sej vlade, če bi seveda bil interes za to, lahko seznanila v borih dveh minutah, toliko, da se preberejo imena kandidatov in se na koncu pristavi nek splošni stavek: Vlada se s tem seznanja. Spoštovani gospod predsednik Vlade, moje vprašanje je bilo zelo eksaktno in resnično upam, da bo tudi vaš odgovor zelo eksakten in se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Predsednik Vlade, imate besedo za odgovor. Hvala lepa. Najprej naj povem, da je Vlada v lanskem letu mislim da imenovala 15 tožilcev. To je več, kot jih je letno imenovala katerakoli vlada prej v zadnjih osmih ali pa devetih letih. letih. Kar se tiče tega konkretnega primera, teh dveh, se vam zahvaljujem, ker ste zelo jasno opisali postopek, ki je sam po sebi nenavaden. Poglejte, po Ustavi Republike Slovenije Slovenijo navzven predstavlja Vlada, ne tožilski svet in ne ministrstvo, ampak Vlada. Jaz sem na to zadevo postal pozoren v zadnjih tednih, ker se je to vprašanje začelo politizirati, in sem vprašal nekaj mojih kolegov po Evropi, kakšen je postopek pri njih. Povsod, nisem vseh vprašal, ampak kogarkoli sem vprašal, povsod so rekli, da o tem odloča Vlada. Tukaj ste pa v prejšnjem mandatu ali pa v predprejšnjem sprejeli nek zakon, po katerem je Vlada poštar. Tožilski svet odloči, potem pa to pošlje Vladi in Vlada naj se s tem seznani, ne da bi imela kakršnokoli pravico odločanja in pošlje naprej. Vlada Republike Slovenije po Ustavi Republike Slovenije ni poštar. Ko ta postopek preverjamo, in dokler odgovori na ta formalna vprašanja ne bodo jasni, se Vlada s tem ne bo seznanila. In s tem nič ne zamujamo. V tem trenutku je od 27 držav članic Evropske unije postopek zaključilo 8 držav. Slovenija je med 19 državami, ki tega postopka še ni zaključila. Popolnoma nič ne zamujamo in zadevo bomo opravili tako, kot se spodobi, v skladu z slovensko ustavo, pa tudi v skladu z veljavnim zakonom, ki ga je treba upoštevati, dokler je tak, kot je. In ta zakon ne določa roka, v katerem bi se Vlada morala seznanit s tem.

Veseli me, da se sklicujete na Ustavo Republike Slovenije, verjamem pa, da veste kot prvi mož v vladi, da je tudi vlada dolžna ne samo spoštovati ustavo, ampak tudi zakone. Zakon o državnem tožilstvu zelo jasno in zelo enostavno predpisuje postopek izbire kandidatov in postopek seznanitve na ravni vlade, kot sem že prej lepo opisala. mi nimamo nobenega zakonskega primanjkljaja na tem mestu in primerjati se s postopkovnega vidika z ostalimi evropskimi državami je nekako neprimerno, ker mene ne zanima, kako imajo to urejeno v ostalih evropskih državah, pri nas je urejeno tako, da se vlada seznani z izbiro teh dveh evropskih delegiranih tožilcev. Če utemeljujete, da ostale evropske države, osem jih je, tudi zamujajo pri tem imenovanju, mene so vedno učili, da se moramo zgledovati po boljših od sebe. Torej, če je bil izbirni postopek pravočasno končan in predan na Vlado Republike Slovenije, da se z njim seznani, bi pričakovala od vas kot odgovornega, ki vedno rad poudarja, da se morajo spoštovati ustava in zakoni, da se vendarle v skladu Zakonom o državnem tožilstvu s tem pravočasno seznanite. In ni res, da nam ne nastaja nobena škoda. Ta dva evropska delegirana tožilca bi morala začeti z delovanjem že 1. marca, danes smo 22., torej zamujamo. Glede politizacije tega vprašanja pa nismo zaslužni za to mi, ki v opoziciji opozarjamo, da se s postopkom zamuja, ampak po mojem mnenju to zavlačevanje nakazuje vsaj na indic temu, da se želi politizirati to mesto z vaše strani, gospod predsednik. Torej še enkrat moje vprašanje: Kdaj se boste seznanili z že dvema izbranima kandidatoma? Hvala lepa. Predsednik Vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora. JANEZ (IVAN) JANŠA: Jaz mislim, da sem na to vprašanje že odgovoril. Poslanka tudi v nadaljevanju tega vprašanja ni citirala tistega člena zakona, ki bi vladi določal rok, kdaj mora to narediti. je od odločitve vlade odvisno, kdaj to vprašanje da na dnevni red. Povedal sem vam prej, da bomo to zadevo dali na dnevni red potem, ko bomo ta formalna vprašanja razčistili. Lahko pa da se bo tudi zgodilo, da bomo predlagali spremembo zakona, ker Vlada Republike Slovenije po Ustavi Republike Slovenije ni poštar, ampak predstavlja državo navzven. Hvala lepa. Kolegica Heferle, postopkovni predlog. TINA HEFERLE (PS LMŠ): Gospod predsednik Vlade, se vsekakor strinjam z vami. Seveda vam zakon nikjer ne določa roka, v katerem bi se morali vi seznaniti s to izbiro. Ampak vendarle gre tukaj za zelo pomembno novo institucijo, kjer bi vendarle bilo za pričakovati nek razumen rok, v katerem se mora vlada z izbranima kandidatoma seznaniti. Glede tega formalnega vprašanja, ki ga poudarjate, je zakon tu zelo jasen. Če govorite o spremembi Zakona o državnem tožilstvu, ki določa ta izbirni postopek in pa postopek seznanitve, jaz iskreno upam, da se vi oziroma tudi vaši svetovalci zavedate, da v Sloveniji retroaktivna uporaba zakona ne more veljati, razen če so za to zelo zelo izjemne okoliščine. Naj ponovim tudi stališče Ministrstva za pravosodje, ki smo ga zadnjič lahko slišali na Odboru za pravosodje, ko smo obravnavali novelo Zakona o državnem tožilstvu. Glede teh dveh kandidatov, že izbranih za zasedbo evropskega delegiranega tožilca, je zavzelo jasno stališče, da je izbirni postopek končan, torej se vanj ne more posegati več retroaktivno s kakršnokoli spremembo zakona. Torej je na vas, da se z izbiro seznanite. Prej ko se boste, prej bosta lahko tožilca začela delovati in prej bomo izpolnili vse pogoje za to, da bo Evropsko tožilstvo začelo delovati tudi v Republiki Sloveniji, kar nenazadnje verjamem, da tudi naš interes, glede na to da bosta ravno ta dva tožilca preiskovala kazniva dejanja, ki so povezana z evropskimi sredstvi. Vemo, da jih v temčasu prejemamo kar nekaj. Zaradi vsega navedenega in ker ste v uvodnih besedah, gospod predsednik, omenili tudi imenovanje državnih tožilcev, pri katerih tudi vemo, da nekateri še vedno čakajo tako na imenovanje kot na napredovanje, se mi zdi izjemnega pomena, da Državni zbor opravi razpravo o o tožilstvu nasploh oziroma, če se osredotočim na svoje vprašanje, o tem, zakaj je pomembno, da se vlada Republike Slovenije čim prej seznani z že dvema izbranima kandidatoma za evropskega delegiranega tožilca oziroma da opravimo razpravo o tem, zakaj se ta vlada vse do danes o tem še ni seznanila. Je morebiti kaj drugega v ozadju − po vaših besedah, gospod predsednik Vlade, politizacija tožilstva? Kar pa me kot pravnega strokovnjaka iskreno skrbi, zato bo taka taka razprava v parlamentu po mojem mnenju zelo dobrodošla. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Zadnja bo predsedniku Vlade postavila vprašanje Janja Sluga. Hvala lepa. V preteklem tednu je minilo leto dni, odkar je aktualna vlada začela s svojim mandatom. V tem času je delovala v izjemno zahtevnih kriznih razmerah, ki so bile zaznamovane z epidemijo in vsemi njenimi razsežnostmi in posledicami. V igri so bila človeška življenja, varnost ranljivih skupin prebivalstva in pa tudi ohranjanje kondicije gospodarstva. Ocene o tem, kako dobro je vlada odigrala prvi polčas, so seveda različne, kot običajno tudi so. tudi so. Takšna so bila tudi pričakovanja različnih deležnikov. Strinjamo se lahko, da smo s paketi protikoronskih ukrepov uspeli ohraniti večino delovnih mest in kondicijo gospodarstva, ki bo v naslednjih mesecih pomembna za čim hitrejše okrevanje. Prav tako so bili številni ukrepi socialno naravnani in namenjeni ranljivim družbenim skupinam. Čeprav je makroekonomska slika relativno spodbudna, pa je treba v prihodnjem obdobju še naprej vlagati napore v revitalizacijo prav vseh družbenih podsistemov, ki so bili zaradi epidemiološke krize bistveno prizadeti. Glede na to vas sprašujem: Kako ocenjujete bilanco dela vlade v preteklem letu in kateri so ključni projekti, ki jim bo vlada namenjala pozornost v prihodnjem, letu, da bi bil izhod iz te krize čim hitrejši, hkrati pa seveda zanesljiv in učinkovit?

kot sem dejal že v odgovoru na podobno poslansko vprašanje na začetku prejšnje seje, približno 80 % svojega časa, resursov, energije v lanskem letu ali pa v prvem letu mandata vlade porabila za spopad z epidemijo. To samo po sebi precej dobro ilustrira, koliko časa je ostalo za zadeve, ki so bile zapisane v koalicijsko pogodbo. Kljub temu smo tudi tam več ali manj vzdržali tempo. tempo. Naredili smo toliko, kolikor se je pač dalo. Slovenija je bila nepripravljena na epidemijo. V Sloveniji je bila leta 2017 delegacija Svetovne zdravstvene organizacije, ki je Sloveniji predpisala vrsto ukrepov, ki bi jih morali storiti v mirnem času pred viharjem. Nič od tega ni bilo storjeno. Ali se je sploh kdo s tem ukvarjal, še preučujemo, preiskujemo. Če bi tiste ukrepe, ki so bili predpisani leta 2017, Slovenija izvedla, potem bi se lahko z epidemijo spopadali bistveno bolje. Pa tudi marsikaj bi bilo narejeno, kar sicer rabimo za bolj normalno delovanje družbenih podsistemov, še posebej zdravstva in dolgotrajne oskrbe, o čemer smo prej govorili. Ena od zadev, ki je verjetno, če gledamo objektivno, presenetila vse v dobrem smislu, je reakcija podekipiranega zdravstvenega sistema, ki je bil sposoben od pomladi do jeseni v lanskem letu v bistvu podeseteriti kapacitete za obravnavo bolnikov s kovidom.

potem bi tudi bolnike iz Slovenije zaradi hudega drugega vala morali voziti v bolnišnice v druge države. Tako kot se je to zgodilo mnogim, tudi takšnim državam, kot je, recimo Nizozemska, za katero je veljalo, da je imela najboljši zdravstveni sistem pred krizo. Prvo leto in vsi ti izzivi so za nas nekaj, kar jemljemo tudi kot nauk in opozorilo. Se pravi, ne želimo ravnati tako kot tisti po poročilu Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2017 in verjeti, da pač bo sonce vedno sijalo in da se epidemija ne bo ponovila, ampak želimo Slovenijo, predvsem pa zdravstveni sistem in ostale podsisteme, narediti odporne za naprej. To smo predlagali oziroma postavili tudi kot eno od prioritet vodenja Sveta Evropske unije. To je tudi evropska prioriteta v drugi polovici leta. leta. Kljub temu da bo to jemalo skupaj s predsedovanjem veliko dodatne energije, v prihodnosti realizirati tudi ključne zaveze, ki smo jih dali takrat, ko smo sestavljali vlado, pred dobrim letom: debirokratizirati državo, kolikor je to možno, decentralizirati državo in zagotoviti, da bodo resursi, ki so na razpolago, več ali manj pod enakimi pogoji dostopni tistim v Ljubljani, tistim v Slovenskih goricah, Brkinih, Beli krajini, Prekmurju in tako naprej. Program za to imamo narejen. Rabimo pa za to tudi nekaj časa in manevrskega prostora. Tudi vi ga rabite v Državnem zboru, trikrat na teden obravnavate interpelacijo, potem pač takrat ne morete obravnavati zakonov in drugih ukrepov, ki so nujno potrebni za to, da te stvari realiziramo. lepa. Zahteva za dopolnitev odgovora. JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala. Saj v bistvu ste v svojem odgovoru nakazali, kako zahtevna je situacija in kako povezane so v resnici stvari med seboj. Seveda predsedovanje je ena stvar, ki tudi prihaja. Ampak ravno v luči zahtevnosti situacije, v kateri se nahajamo, mislim, da smo se naučili nečesa bistvenega, da je vezivo, ki nas v nekih težkih trenutkih drži skupaj kot družbo, v bistvu zaupanje. In zaupanje se izjemno težko vzpostavi, zelo hitro pa se poruši. To zaupanje se najbolj zrcali v komunikaciji v tej situaciji potrebnih ukrepov, za katere sama trdno verjamem, da bi bili še učinkovitejši, če bi jih predstavniki vlade znali nekako bolj ustrezno skomunicirati. V tej luči se v resnici veliko ljudi sprašuje, zakaj priložnosti tretjega vodenja vlade niste izrabili za neko krepitev povezovanja in dviga ugleda širše kot samo med dosedanjimi sledilci. Zakaj v taki situaciji ubrati neko komunikacijo z depešami, pismi, z nekimi prehitrimi čestitkami, ki dejansko domačo javnost poleg te epidemije še dodatno iritira? Zakaj se v tej luči ne ozirati na dejstvo, da se neke take neprimerne poteze prenesejo tudi na ugled države? Zadnja zgodba je ta s STA. Zakaj ne gasiti požara med STA in Ukomom, pač pa ga podpihovati? Zakaj krizne razmere raje izkoriščati za neko ideološko restitucijo države kot pa za reševanje krize same? To so zelo zahtevna vprašanja in mislim, da so pomembna vprašanja. V luči nadaljevanja nekega konstruktivnega dela te koalicije in neke skupne verodostojnosti vas seveda moram vprašati: Ali mislite s takim načinom dela nadaljevati do konca mandata? Hvala lepa. Poglejte, za razliko od te trditve jaz mislim, da problem ni v načinu komuniciranja. To je vedno izgovor. Problemi so tam, kjer sem jih opisal prej. Tisti, ki so ali pa ki ste vrgli puško v koruzo pred enim letom, zdaj zelo težko solite pamet vsem ostalim, glede na prazna skladišča in na nepripravljenost države, ki smo jo dobili. Če bi bile razmere normalne, potem bi vlada mogoče imela čas, da se enkrat na teden sestane, pa se pogovarja o komuniciranju. Tako pa smo morali uvesti še dodatno sejo vlade, na kateri se ukvarjamo z zaščito zdravja in življenj ljudi. Pa tudi malo je tako, bom rekel, mimo poslušati nasvete o komuniciranju od šefice poslanske skupine z eno odstotno podporo v javnosti predsedniku Vlade in predsedniku stranke, ki ima tridesetkrat večjo podporo. Želite besedo? Ne. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslansko vprašanje, postavljeno na 63. izredni seji Državnega zbora. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo odgovoril na vprašanje Borisa Doblekarja v zvezi z najemninami gostinskih lokalov na Petrolovih bencinskih servisih.

Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani gospod poslanec Boris Doblekar, spoštovani državni zbor, hvala za vprašanje. Prejšnji mesec sem spoštovanemu gospodu poslancu Bojanu Podkrajšku že odgovarjal na vprašanje s področja Petrola. Pojasnil sem, da je Petrol delniška družba, ki deluje samostojno in jo vodi uprava. Republika Slovenija kot tretjinski lastnik svoje pravice izvršuje preko letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb. Kot izhaja iz navedenega načrta in tudi Zakona o gospodarskih družbah, lastniki gospodarskih družb ne morejo vplivati na odločitve o vodenju konkretnih poslov v teh družbah. Za konkretne operativne poslovne odločitve je zadolžena uprava družbe Petrol, ki zastopa in predstavlja družbo ter vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Tako tudi ne posedujem podatkov o operativnem poslovanju, poslovnih odločitvah in izplačilih, o katerih me sprašujete, razen kar je javno dostopno. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se popolnoma zavedamo težavnosti gospodarske situacije številnih manjših podjetnikov na področju izvajanja najemnih pogodb, ki so nastale kot posledica covida-19. Iz navedenega razloga smo v tem obdobju za različne gospodarske subjekte pripravili vrsto podpornih ukrepov za blažitev negativnih posledic epidemije. Naslovili smo vse ključne izzive. Na eni strani smo poskrbeli za ohranitev delovnih mest, na drugi pa za zagotavljanje likvidnostnih sredstev. Povračilo dela fiksnih stroškov vključuje tudi najemnine. Od skoraj 140 milijonov evrov, ki smo jih do sedaj namenili za ukrepe nekritih fiksnih stroškov, je bilo kar 43 % izplačanih samo v dejavnosti turizma, to je dobrih 60 milijonov evrov, in sicer več kot 5 tisoč upravičencem. Na osnovi sprejetih osmih interventnih zakonov je bila subjektom v gospodarstvu, gostinstvu in turizmu v prvih treh mesecih leta 2021 odobrena še druga pomoč v višini vsaj 50 milijonov evrov. SPIRIT je razpisal poseben poziv za povrnitev dela obratovalnih stroškov gostincem v skupni vrednosti 10 milijonov evrov. Ker je bilo zanimanje izredno, pripravljamo še ponovitev poziva v višini 36 milijonov evrov, ki bo objavljen v kratkem. Za premostitev likvidnostnih težav pa so bili in še bodo na razpolago brezobrestni likvidnostni krediti. PKP7 med drugim določa tudi ukrepe na področju najemnin, najemnih razmerij, poslovnih nepremičnin. Veliko poslovnih odnosov se je v tem času vzajemno prilagodilo, vendar pa še ostajajo izjeme, kjer temu ni tako. Kar lahko povem glede manjšega prihodka v času epidemije skupine Petrol leta 2020, oni so ustvarili 3 milijarde evrov prihodkov od prodaje. To je 30 % manj kot leta 2019. Čisti dobiček se je znižal za 31 %. Na poslovanje je najbolj vplival padec prodaje proizvodov iz nafte, kjer je bil 19-odstotni padec, s področja trgovine 3-odstotni. Te spremembe zahtevajo ukrepe, racionalizacijo na vseh ravneh poslovanja. Verjamem, da se bodo epidemiološke razmere kmalu izboljšale in da lahko pričakujemo postopno sproščanje v v dejavnostih gostinstva in turizma. Na ministrstvu pa tudi pripravljamo številne ukrepe, s katerimi bomo gospodarstvu še naprej pomagali. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Imate zahtevo za dopolnitev odgovora. Hvala lepa, spoštovani minister za odgovor. Spoštovani predsednik Državnega zbora, poslanke, poslanci! Zelo podrobno sem poslušal vaš odgovor spoštovani minister in sem ga nekako v tej smeri tudi pričakoval. Ker imam samo dve minuti na voljo, bi vseeno rad dodal, da se je name obrnilo veliko najemnikov gostinskih lokalov, ki so redno plačevali najemnine v teh lokalih in fiksne stroške, pa so potem obupali oziroma izčrpali svoja finančna sredstva in prekinili tudi pogodbo. Zato sem tudi predlagal, da Petrol, država je tretjinski lastnik, ampak da Petrol oziroma država vključno z upravo tukaj opravi neko ustrezno domačo nalogo in gre na roke oziroma naproti tem najemnikov lokalov. Poleg tega se je zgodilo Petrolu tudi to, to, da vsi, ki delajo na črpalkah, ki so stalno odprte, ne glede na epidemiološko sliko, so to delavci, ki si zaslužijo neko pozornost − na vseh črpalkah po Sloveniji, predvsem pa govorim tukaj za Petrol − ki so vedno na voljo in vedno za okencem in vedno poskrbijo za nas, pa niso bili deležni nobenih koronadodatkov. Res, da je bilo prodanega manj goriva, pa je tudi, da so bile trgovine veliko bolj oblegane in so prodali tudi mnogo več izdelkov. Poleg tega so poleg izplačil dvignjene minimalne plače, kar je bilo zakonsko tukaj sprejeto, dobili manjši dodatek za prodajno uspešnost, kar se mi tudi ne zdi prav. Mislim, da je prav, da gre Petrol oziroma uprava Petrola naproti tem ljudem, da se ne zmanjšuje zato prodajno uspešnost, ker se je dvignila minimalna plača, in da se gre naproti tudi vsem tem, ki so redno plačevali vse pogodbene obveznosti za najem teh lokalov na Petrolu. To je bil moj predlog in ta predlog in pobudo še vedno naslavljam tudi na vas, spoštovani minister, in se vam še za dodatna pojasnila in pa odgovor lepo zahvaljujem. Hvala lepa. Hvala. Tako kot sem povedal, za pokrivanje najemnine smo imeli dva ukrepa, in sicer delno pokrivanje fiksnih stroškov je namenjeno temu, povedal sem koliko denarja je bilo

dogovornem smislu. V primeru Petrola, kot sem povedal že uvodoma, lahko komuniciramo samo o tem, kar smo pripravili. Jaz verjamem, da bodo tudi v upravi Petrola prisluhnili težavam svojih najemojemalcem, ker je tudi od tega odvisno, kako bo njihovo poslovanje v celoti pozitivno v tem postcovidnem obdobju. Hvala PREDSEDNIK Prehajamo na vprašanje poslank in poslancev. Prvi krog. Edvard Paulič bo postavil vprašanje ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Hvala predsednik za besedo. Spoštovani gospod minister. Dober mesec dni nazaj sem na vas naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z utemeljitvijo zapiranja določenih gospodarskih dejavnosti. Predvsem sem želel, da nas seznanite z analizami, strokovnimi podlagami, s ključem, po katerem se določa, katere dejavnosti so odprte, katere so zaprte. Nekaj dni nazaj sem res dobil vaš pisni odgovor, za kar se vam zahvaljujem. V odgovoru navajate, da ministrstvo da ministrstvo odgovorno obravnava predmetno tematiko, jo ustrezno preuči in če okoliščine dopuščajo, jo vključi v spremembe odlokov. Potem v nadaljevanju naštevate, kaj vse je z odloki dovoljeno, se pravi katere dejavnosti lahko delujejo. Ampak to bi si prav zares lahko tudi sam pogledal v teh vaših vladnih odlokih. In na koncu zapišete, da trdite, da vsi dosedanji sprejeti ukrepi prispevajo k ohranitvi javnega zdravja, omejevanju sive ekonomije ter izvajanju gospodarskih dejavnosti brez večjih negativnih posledic na epidemiološko sliko in tako dalje, s tem se strinjam, prispevajo k ohranitvi javnega zdravja. Ampak jaz sem vas spraševal po analizi, po strokovnih podlagah, karkoli oprijemljivega, ker vseeno mislim, da javnost ima pravico izvedeti, na kakšni podlagi se vlada odloča, katere dejavnosti lahko delujejo in katere ne. Moj občutek vsaj do sedaj je, da te ukrepe sprejemate intuitivno, brez neke epidemiološke strokovne podlage in da na nek način arbitrarno odločate, katere dejavnosti so odprte, katere ne. Zato vas danes ponovno sprašujem po nekih strokovnih podlagah, po analizi, karkoli

zelo podobno vprašanje sem vam že odgovoril pisno, tako kot ste sami povedali. Seveda veste, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pristojno za odpravo odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Trenutno je v veljavi odlok, ki je bil sprejet na Vlade 17. 3. 2021. Odlok regulira storitve na področju trgovine, storitev ter gostinstva in turizma. Ureja izključno razmerje med pravno osebo in neposrednim potrošnikom. Odlok ne regulira poslovnih odnosov med pravnimi osebami, če lahko uporabim izraz B2B. Izjeme so, da odlok na splošno prepoveduje ponujanje, prodajanje blaga in storitev. Ureja pa tudi številne izjeme od prepovedi, ki so manj rizične, so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe in oskrbo prebivalstva ter so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. Zaradi varstva in zagotavljanja zdravja izvajalcev in potrošnikov je precejšen del dovoljenih storitev omogočen ob dodatnih pogojih: tedensko testiranje, omejitev ene stranke v prostoru na 30 kvadratnih metrih, ločen vhod in izhod. Kot sem že večkrat pojasnil, se spremembe pri omilitvi in sproščanju ukrepov dodajajo postopoma ob določenih pogojih, ob upoštevanju zdravstvenih priporočil NIJZ in Ministrstva za zdravje. To so osnove, na osnovi katerih po diskusiji na vladi preanaliziramo stvari in se potem vlada kot celota odloči za ukrepe. Izjeme so v odlok vključene na podlagi aktualnih epidemioloških razmer na nivoju cele države in posameznih statističnih regijah ter na podlagi stališč zdravniške stroke. Pri tem pa se upošteva vladni načrt sproščanja ukrepov za zajezitev, obvladovanja epidemije nalezljivih bolezni. Vsi omejitveni ukrepi oziroma izjeme od prepovedi so sprejeti izključno s ciljem varovanja zdravja izvajalca in potrošnika na eni strani, ob hkratnem omogočanju izvajanja čim več storitev v panogah in regijah, kjer je to dopuščeno zaradi epidemioloških razmer. Pri tem ministrstvo aktivno sodeluje tudi z reprezentativnimi zbornicami, združenji s področja gospodarstva, podjetništva, trgovine. Odgovorno obravnavamo vse prejete pobude, argumente, predloge in vprašanja v povezavi z izvajanjem odloka. Sam osebno in celo ministrstvo si prizadevamo, da se v najkrajšem možnem času in v celoti odpravijo sprejeti omejitveni ukrepi, da se sprosti izvajanje storitvenih dejavnosti v vseh panogah, s čimer bo spet omogočeno normalno in nemoteno ukvarjanje s poslovanjem vseh gospodarskih subjektov v državi. Vendar pa tega ne moremo in ne smemo narediti na račun zdravja in zdravstvenega sistema. Hvala. Hvala, predsednik. Spoštovani minister, se poslušava, pa se očitno ne slišiva. Če se navežem na gospodarstvo, od koder prihajate. Ukrepi v gospodarstvu se sprejemajo na osnovi analiz, na osnovi nekih podatkov, ne na osnovi intuicije. Če vam navedem nekaj nelogičnosti, ki jih jaz ne razumem, pa verjamem, da še kdo ne. Recimo prepoved prodaje alkohola v gostinskih obratih, se pravi, hrana se lahko kupi za s seboj, alkohol. B2B poslovni sestanki, to ste omenili. Če se sreča 10 oseb, ki so podjetniki, poslovni partnerji, gredo lahko v gostilno na malico. Če bi se srečalo teh 10 istih ljudi, pa ne bi bili podjetniki, se ne bi smeli srečati, kar pomeni, da se možnost širjenja virusa veže na pravni status osebe. Popolnoma nelogično. V preteklosti smo imeli lahko zadruge odprte, trgovine z gradbenim materialom pa ne. Ne razumem, popolnoma nelogično. Moje vprašanje še enkrat, gospod minister, je: Ali imate neke konkretne analize ali pa se dejavnosti odpirajo oziroma zapirajo po občutku, arbitrarno? Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani gospod poslanec, vedno lahko odgovorim samo to, kar sem vam odgovoril pisno in tudi prej, pa še enkrat bom ponovil. Kaj vi smatrate za analize? Vlada tedensko preverja strokovno utemeljenost ukrepov na podlagi strokovnih mnenj. Vsako sredo se vlada sestane s predstavniki NIJZ, s strokovno posvetovalno skupino za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje in podrobno analizira epidemiološke in druge podatke. Na podlagi strokovnega stališča določimo potrebne omejitvene ukrepe oziroma njihovo sproščanje.Ti se določajo na nivoju cele države oziroma ločeno po posameznih statističnih regijah. Tako so od lanskega začetka epidemije ves čas dovoljene storitve, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego, čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kmetijske prodajalne, tržnice s hrano, da ne naštevam tega, kar je bilo vse vse dovoljeno, ker to oba poznava. Poleg tega pa je ves čas omogočena tudi trgovina na daljavo, to je tako imenovana spletna trgovina, ter gostinska dejavnost v organizacijah, ki jo izvajajo za svoje zaposlene oziroma za varovance. Jaz moram reči, da ne vem od kod vam ta trditev, da je od pravnega statusa odvisno odpiranje. Vseskozi mislim, da jasno opozarjamo, da je ključni problem za nove okužbe druženje in s temi ukrepi želimo onemogočiti odvečna druženja, pozivamo vse deležnike v gospodarskem procesu, da so do tega vprašanja odgovorni. Verjamem, da bomo, upam, v prihodnje pripeljali zgodbo do te mere, da bomo epidemijo skupaj s cepljenjem toliko obvladali, da bomo lahko vse gospodarske dejavnosti sprostili v popolni meri.

Jaz bi vas res prosil, pa ni treba za vse dejavnosti, če bi mi lahko pisno poslali eno strokovno podlago za eno dejavnost, na osnovi katere se odločate. Kar pa se tiče pravnega statusa, ne vem, morda sem bil nejasen, ampak govorim o tem, da če se 10 oseb zbere v gostilni na malici in imajo vsi status pravne osebe, se pravi espe ali podjetnika, potem se lahko zberejo, če bi bilo enakih 10 oseb brez statusa podjetnika, se ne smejo zbrati. In to je razlikovanje na osnovi pravnega pravnega statusa neke osebe. Glede na to, da se govori, pričakuje še tretji val epidemije, in verjetno bodo določene dejavnosti zopet zaprte, smatram, da ima javnost pravico vedeti, na kakšni podlagi se vi odločate in zato predlagam, da se v skladu s poslovnikom o tej tematiki opravi splošna razprava. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Jani Prednik bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju ter ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. hvala za dano besedo. Spoštovana oba ministra! Socialni demokrati smo v preteklem letu igrali zelo zelo kooperativno vlogo pri reševanju epidemije, ampak na žalost smo tudi skozi celotno leto vašega vladanja opozarjali na to, da naše dobronamerne predloge, ne samo Socialnih demokratov, ampak celotne opozicije, zavračate kot po tekočem traku. Vsak naš predlog ste vzeli tudi kot napad opozicije na vlado. Večkrat opozarjam, da temu ni tako in jaz upam, da ste se iz tega nekaj naučili in boste v prihodnjem obdobju večkrat poslušali ne samo Socialne demokrate, ampak tudi strokovno javnost. Opozarjali smo, da se bo začelo dogajati to, kar

več na zavodu za zaposlovanje. In to ni prvo in ni edino podjetje, ki je in ki bo zaprlo svoja vrata. V preteklih tednih je to napovedalo že podjetje Safilo iz Ormoža, kjer bo službo izgubilo 557 ljudi. Takih zgodb je še veliko in so povezane z odločitvami tujih lastnikov, da opustijo svoje naložbe v Sloveniji. Poslovanje podjetij, ki jih omenjam, za razliko od gostincev, turizma in industrije srečanj, ni bilo omejeno z vašimi vladnimi odloki o prepovedi poslovanja in zbiranja. Gre za tako imenovano predelovalno industrijo. In to je tista industrija, za katero ste, spoštovani minister Počivalšek, trdili, da ji je treba na vsak način pomagati in jo izvzeti iz omejevalnih ukrepov. Kljub temu pa ta podjetja danes, kot vidimo, zapirajo svoja vrata. Občutek je, da slovenska država, slovenska vlada na to nima odziva. Jaz se zavedam, da je to privatni lastnik, da je to tuj privatni lastnik, vendar verjetno se vsi zavedamo in strinjamo, da država ne more samo nemo opazovati, kako nam bodo tuji lastniki ta podjetja vozili v tujino. Spoštovana ministra, poleg varovanja zdravja naj bi imeli vsi ti ukrepi en sam cilj, to je ohranitev gospodarske dejavnosti, zaposlenosti in delovnih mest, zato vas sprašujem: Kaj nameravata storiti, da preprečita zaprtja podjetij in izgube delovnih mest? Kakšno pomoč in podporo boste ponudili delavcem, ki so čez noč, čez noč ostali brez dela? Ali nameravate še vztrajati pri zapiranju samo določenih dejavnosti, medtem ko boste še naprej vsem ponujali enako pomoč?

Hvala lepa, spoštovani predsednik. Spoštovani poslanec Jani Prednik, hvala lepa za to vprašanje. Kot veste, je med prioritetami našega mandata tudi vzpostavitev odzivnega trga dela ter ohranjanje kakovostnih zaposlitev. To zdaj velja pravzaprav na dveh ravneh. Eno je interventna raven, ki jo spremljate, o kateri imate sicer vi svoje mnenje, ampak hkrati po drugi strani vsi rezultati tako glede števila brezposelnih oziroma stopnje padca števila brezposelnih v kot tudi glede ublaženega padca BDP v letu 2020 zaradi teh ukrepov za trg dela kažejo, da so pravzaprav s številkami ti ukrepi potrjeni in delujejo, torej služijo svojemu namenu. Skupaj smo s tem ohranili okrog 300 tisoč delovnih mest. Na drugi ravni, to je pa sistemska ali pa bolj dolgoročna raven, pa s številnimi ukrepi skušamo zaslediti cilj, da bi bil trg dela dinamičen, da bi bil podpora gospodarstvu in hkrati dajal dovolj zaščite zaposlenim. Vsekakor smo zaskrbljeni nad razmerami in napovedjo omenjenih podjetij in s kolegom Počivalškom sva vsekakor tukaj odzivna kot že nekajkrat doslej, ko je bilo to potrebno, in lahko rečem, da bova jutri tudi osebno obiskala to podjetje in skušala v pogovoru z vsemi deležniki čim bolj pomagati, kolikor je pač v najini pristojnosti. Vem in oba se zavedava, da izguba zaposlitve pomeni šok, lahko tudi grožnjo za družine tam zaposlenih in za celotno regijo. Sam sem tudi Korošec in mi ta pokrajina še toliko več pomeni in se zavedam,

Hvala. Spoštovani poslanec Jani Prednik. državni zbor! Tudi mene so neprijetno presenetile novice o predvidenem zaprtju podjetij Adient v Slovenj Gradcu in Safilo v Ormožu. Res poslovanje teh predelovalnih podjetij ni bilo omejeno z vladnimi odloki, vendar pa vam moram jasno in glasno povedati, da država ne opazuje nemo, kaj se dogaja. Konec koncev sem podjetje Safilo prejšnji teden obiskal dvakrat. Srečal sem se z obstoječimi lastniki in govoril že s potencialnimi novimi. Jutri, kot je že kolega Janez povedal, greva skupaj na Koroško v podjetje Adient. Seveda pa gre tukaj za dve podjetji, ki sta močno vpeti v mednarodne verige vrednosti. Različni so vzroki za težave, v katere sta prišli. Praviloma so slovenska podjetja, ki so v teh mednarodnih verigah, najbolj uspešna in si pridobivajo nove posle, vsaj v enem od teh dveh primerov pa ugotavljamo, da gre za to, da se je to podjetje obnašalo na način, da ni izkoristilo vseh svojih potencialnih možnosti, ki jih nudi ta mednarodna mednarodna vpetost. V vsakem primeru pa verjamemo, da smo z ukrepi, ki smo jih sprejeli, ohranili večino delovnih mest in pa podjetij. To na koncu koncev potrjuje tudi prejšnji teden objavljeno poročilo IMF, ki navaja, da se je Slovenija na negativne posledice odzvala s hitrimi, obsežnimi in dobro usklajenimi ukrepi. Kljub vsem naporom so nekatera podjetja zaradi teh težav sprejela poslovno odločitev o zaprtju. Ohranjanje proizvodnje za vsako ceno ni smiselno. Mi smo, še enkrat ponavljam, z obema podjetjema v stikih. Skupaj bomo iskali rešitev za zaposlitev v smeri prezaposlitev, prekvalifikacij, spodbud za zaposlovanje s strani Ministrstva za delo, to je zadnji načrt, ki si ga najmanj želimo, iskanje novih investitorjev, ki bi jih na teh lokacijah pripeljali do tega, da prevzamejo to proizvodnjo ali začnejo novo, kot novo, kot sem že rekel, iskanje novih investitorjev, ki bodo vzpostavili drugačno proizvodnjo, nenazadnje tudi dogovora o morebitnem nadaljevanju proizvodnje. Država, ministrstvo bo naredilo vse, da take podjetnike podpremo in najdemo ... Hvala lepa. Kolega Kaloh, imate zahtevo za dopolnitev odgovora. odgovora. Jaz verjamem, da se trudite pri ohranjanju delovnih mest. V preteklem letu ste se večkrat hvalili, da ste za ohranitev delovnih mest namenili 320 milijonov evrov. Ampak eno leto kasneje lahko vidimo, da kljub ukrepom, kot kaže, to ne deluje. In bojazen je ne samo za podjetje Adient, bojazen je, da bo do povzročilo verižno reakcijo. Še enkrat ponavljam, jaz se zavedam, da so to tuji lastniki, vendar ne smemo nemo gledati. Želel bi opozoriti na to, da teh proizvodnih podjetij ni zaprla epidemija in strateški lastniki iz te panoge niso v težavah, ker tudi obseg dela ni bil zmanjšan. Kakršnokoli izgovarjanje na velike stroške, morda celo na minimalno plačo – tega ne želim slišati ne od vas niti od kogarkoli drugega, ker obseg dela, kot rečeno, ni bil zmanjšan. Problema sta dva. Problem je lokalni, ker to pomeni socialno bombo ne samo za Koroško, tudi za Ormož in ostale predele, in državni, ker opažamo trend do globalizacije, proizvodnja se seli v centre, mi pa smo za lastnike očitno periferija, ki se v tej neki optimizaciji reže in dosedanje državne pomoči za investitorja v teh primerih očitno niso dovolj učinkovite. Dodatno me zanima, minister Počivalšek: Kaj bomo storili, da bodo tuji lastniki ohranili proizvodnjo in kakovostna delovna mesta pri nas? Minister za delo, zanima me: Kaj bomo storili, da bomo pomagali brezposelnim, da hitro najdejo primerno delo? Od obeh bi želel slišati: Kako bo država ukrepala v dveh konkretnih primerih na Koroškem in v Ormožu, ki pomenita velik šok ne samo za regijo, ampak posledično tudi za celo državo? Hvala lepa. Ministra, imata besedo za dopolnitev odgovora. ZDRAVKO POČIVALŠEK: Hvala za dodatno vprašanje. Najprej moram povedati, da lahko rečete, da ne želite od naju slišati nič o minimalni plači, ampak midva pa morava poslušati to zgodbo o minimalni plači od lastnikov. To tudi delava. Obžalujem, da nismo našli kompromisa, ki bi v letošnjem kriznem letu omogočil, da bi kakšno delovno mesto ohranili. Jaz mislim kljub vsemu, da so obeti dobri, saj je potreba po dobrih in kvalificiranih delavcih v obeh okoljih velika. Ne vidim izključno rešitev zavoda za zaposlovanje, ampak vidim v drugih dveh možnostih, prezaposlitvi in nadaljevanju proizvodnje na teh dveh lokacijah, rešitev za to zadevo. V tej smeri bo država

Te prognoze, ki so zdaj napovedane, nam omogočajo pozitivno gospodarsko rast v naslednjem letu. Ti dve podjetji nista vse slovensko gospodarstvo, sta pomembni, naredili bomo vse, da najdemo rešitev, vendar so rešitve najlažje in najboljše, ko tudi menedžmenti teh podjetij sodelujejo. V enem od teh dveh primerov pa lahko odgovorno trdim kot minister, da gre za pasivnost, ker sta v obeh podjetjih v mednarodnih tokovih možnosti in potenciali dobiti druge

je tudi pomoč preko zavoda za zaposlovanje. Mi ne čakamo samo, da nekdo potencialno izgubi zaposlitev, ampak imamo že delujoče programe za zaposlene osebe, ki jim grozi izguba zaposlitve. To sta dva projekta ravno za te osebe, ki so pred izgubo zaposlitve, gre za projekta SPIN in Štartaj kariero s potencialom. Ta dva projekta nudita tem zaposlenim osebam, ki so pred grožnjo izgube zaposlitve, da dobijo celovito podporo, da se informirajo, motivirajo, karierno se jim svetuje, predvsem pa, kar je pomembno, se jim nudi številna usposabljanja in izobraževanja. izobraževanja. Na tak način se jim omogoči še v času, preden morda izgubijo zaposlitev, prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in se tako prepreči njihova brezposelnost. Sicer pa tudi za brezposelne osebe na zavodih za zaposlovanje izvajamo različne redne obravnave, tudi programe aktivne politike zaposlovanja. Vse to ponuja možnosti za pomoč osebam pri ponovnem vključevanju na trg dela. Ampak kot sva rekla oba, iskali bomo prej vse druge

Predsednik, hvala lepa za dano besedo. Spoštovana ministrica, kolegi poslanci! Za vas imam dve vprašanji, in sicer iz sklopa vložene pobude in zahteve na Ustavno sodišče ter kršitev načela nepristranskosti ustavnih sodnikov v nekaterih zadevah, v katerih bi se morali izločiti. V obdobju od oktobra 2020 do vključno februarja 2021 je bilo na Ustavno sodišče Republike Slovenije vloženih veliko število pobud in zahtev za oceno ustavnosti določenih členov iz različnih protikoronskih zakonov. Prav tako je bilo v oceno ustavnosti podvrženih kar nekaj vladnih odlokov, s katerimi so se urejale razmere v času epidemije. Razglašena epidemija covida-19 seveda predstavlja višjo silo, ki zahteva hitro in fleksibilno prilagajanje vsakdanjim epidemiološkim razmeram, sprejemanje interventne zakonodaje, s katero se blažijo posledice, ki jih te izredne razmere povzročijo na ravni družbe, države in državljana. Da bi Vlada Republike Slovenije pri sprejemanju protikoronskih ukrepov lahko delovala znotraj zakonskih in ustavnih okvirjev, je nujno, da vsa sodišča, še posebej pa Ustavno sodišče, o vloženih zahtevah in pobudah odloča prioritetno, torej pred vsemi ostalimi prejetimi zahtevami. Iz pregleda nerešenih zadev na uradni spletni strani Ustavnega sodišča Republike Slovenije izhaja, da je nerešenih skupno več kot 16 zadev, ki se nanašajo na protikoronsko zakonodajo in ukrepe. Situacija, ko je Vlada Republike Slovenije primorana zaradi obvladovanja epidemije in blažitve ekonomskih in socialnih posledic sprejeto protikoronsko zakonodajo in ukrepe izvajati, ne da bi se Ustavno sodišče izreklo o njihovi ustavni skladnosti, je pravno in dejansko nevzdržna situacija. Spoštovana ministrica, rad bi še omenil, da je Ministrstvo za pravosodje iz sredstev evropske kohezijske politike pridobilo 32,9 milijonov evrov, ki bodo namenjeni za izvedbo operacije Učinkovito pravosodje v prihodnjih osmih letih. letih. Ustavno sodišče sodeluje v projektu Učinkovito pravosodje kot upravičenec. Zdaj me pa glede na vse navedeno zanima: Ali ima Ministrstvo za pravosodje, še posebej ob dejstvu, da je tudi Ustavno sodišče upravičenec operacije Učinkovito pravosodje, kakršnekoli mehanizme oziroma možnosti, da lahko preverja učinkovitost delovanja Ustavnega sodišča v kontekstu tega prioritetnega odločanja, ki sem ga omenil, in po potrebi tudi ukrepa? To je prvo vprašanje. Tisti drugi sklop, se pravi kršitev načela nepristranskosti ustavnih sodnikov v posameznih zadevah, po katerih bi se po zakonu morali ti sodniki izločiti, me zanima, glede na vse navedeno tudi v medijih: Kakšno je stališče Ministrstva za pravosodje glede kršitve načela nepristranskosti pri odločanju na Ustavnem sodišču. ZORČIČ: Hvala lepa. Gospa ministrica, imate besedo. MAG. LILIJANA KOZLOVIČ: Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Spoštovani poslanec, gospod Kaloh, hvala za vaše vprašanje. Bom kar na koncu začela, ko ste postavili vprašanje, in naj povem, da Ministrstvo za pravosodje nima nikakršnih pristojnosti niti spraševati Ustavno sodišče glede reševanja zadev, pa tudi ne morebitnega, kot ste rekli, kršitve načela nepristranskosti. Vedeti moramo, da je Ustavno sodišče institut ustavnosodnega varstva. Namenjeno je temu, da varuje ustavnost in zakonitost in temeljne človekove človekove pravice. Utemeljeno je v Republiki Sloveniji na 1. členu Ustave, to je demokratična republika, in na 3. členu, ko pravi, da ima oblast ljudstvo. Zavezano je izključno ustavi in tudi podrejeno ustavi. Sistem zavor in ravnovesij pa je vzpostavljen s tem, ko Državni zbor imenuje predstavnike Ustavnega sodišča. Torej ne gre za sodišča redne ali specializirane pristojnosti, kar pomeni, da Ministrstvo za pravosodje nima in tudi ne sme imeti nikakršne ingerence. To, da sodelujejo v projektu Učinkovito pravosodje – da, mi seveda pomagamo. Gre samo za tehnično podporo, ki jo nudimo. Naj tudi povem, da na Ustavnem sodišču zelo zelo zgledno črpajo sredstva in so v svojem delu že že vedno tudi stoprocentni. Glede same obremenitve in pa tudi reševanja zadev na Ustavnem sodišču tudi poročilo Evropske komisije o vladavini prava opozarja na to, da je čas odločanja daljši. V okviru delovne skupine, ki smo jo ustanovili, da osvetlimo vse izzive iz tega poročila, nam je Ustavno sodišče tudi odgovorilo, da so tukaj potrebni ukrepi tako organizacijski kot tudi normativni, saj res na Ustavno sodišče pride izredno veliko število ustavnih pritožb, ki onemogočajo Ustavnemu sodišču, da bi lahko odločalo v tistem roku, ki je potreben za to, da se zagotovijo mehanizmi nadzora ter zavor in ravnovesij, kajti vemo, da Ustavno sodišče nadzira vse tri veje oblasti – zakonodajno, izvršno in tudi sodno oblast.

neke neposredne kontrole v tem zadnjem sklopu kršitve načela nepristranskosti ustavnih sodnikov o posameznih zadevah, v katerih bi se morali izločiti, nima, pa vendarle bi rad res izpostavil te odmevne primere, ko se posamezni sodniki niso izločili iz postopka glede na okoliščine in zagotavljanje pravice do nepristranskosti sojenja in samega zagotavljanja videza nepristranskosti, pa bi nekako morali to storiti. Tudi Zakon o Ustavnem sodišču v svojem 32. členu določa, da je sodnik Ustavnega sodišča takoj, ko izve za kakšen razlog svoje izločitve, dolžan prenehati z delom v tej zadevi in to sporočiti predsedniku Ustavnega sodišča. Tako Tako nekako potem puščamo, da ti ustavni sodniki, ki tega niso delali, se zazrejo predvsem v sebe, si mogoče dobro preberejo ta njihov primarni Zakon o Ustavnem sodišču mogoče začnejo sami kaj spreminjati. Me pa vendarle zanima še v tistem prvem sklopu, ko sva se pogovarjala o tem pripadu zadev na Ustavno sodišče, da so to res neke vrste blokade, tako jih jaz vidim v smislu operativnega delovanja vlade iz konteksta protikoronskih zakonov. Zanima me: Ali imate kakšen podatek, koliko pa je vendarle zdaj v tem skoraj polletnem obdobju bilo teh zadev končanih, da ima javnost vendarle občutek, da pa vendarle kaj delajo ustavni sodniki pri teh prioritetnih zadevah? Hvala.

ministrstvo absolutno strinja, da do tega ne sme prihajati. Je pa, kot sem uvodoma rekla, to v pristojnosti samega Ustavnega sodišča. Morajo se zazreti, videti, ali so tukaj bile kršitve ali ne. Predvsem pa naj povem, da tukaj je možnost pritožbe na Evropsko sodišče za človekove človekove pravice. To je tisto, ki potem lahko na strokovni ravni presodi, ali je bila kršitev podana ali ne. Glede zadev covid, ki se prednostno obravnavajo, smo pridobili podatke s strani Ustavnega sodišča. V času epidemije je bilo vloženih 160 zadev. To je veliko število. Ustavno sodišče je uspelo v tem času rešiti 110 zadev. To pomeni, da je še 60 zadev takih, v katerih ni odločilo. Imamo tudi podatke o načinu rešitve, in sicer od teh 110 zadev je bilo 86 zadev zavrženih, 10 je bilo zavrnjenih, ena ni bila v neskladju z Ustavo, torej niso ugotovili kršitve, 12 primerov je bilo ustavljenih in za en primer so pa, ker zakon še ni začel veljati, njegovo uporabo zadržali. To so statistični To so statistični podatki, ki kažejo na to, da je velik delež teh ustavnih pritožb ali pa pobud, največ je bilo pobud, 157 je neupravičenih, torej nekako neutemeljenih. Hvala.

Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani minister! Ko se je v Sloveniji konec decembra lani začelo cepljenje in ko smo izvedeli za nacionalno strategijo cepljena, je bila javnost istočasno informirana, kako izraziti interes za cepljenje oziroma kako se prijaviti nanj. V primeru rizičnih skupin je bilo svetovano, da posamezniki kontaktirajo svojega osebnega zdravnika, ki bo zagotovil cepivo zanje in jih cepil. Izvedeli smo tudi, da bodo zdravniki sami klicali svoje paciente, starejše od 80 let. No, kaj vse je šlo tam naprej narobe, pa žal vemo. Od tega, da se decembra sploh ni naročalo cepiv, ker se je bojda varčevalo, pa do tega, da ni bila zagotovljena ustrezna obdelava osebnih podatkov posameznikov, ki so se na cepljenje prijavljali preko e-uprave. Da je šlo v primeru prijav preko e-uprave za zavajanje posameznikov, je opozorila tudi informacijska pooblaščenka, ki je v zvezi s tem uvedla inšpekcijski postopek. Ob tem se je tudi izkazalo, da do teh podatkov za zdaj ni dostopal nihče, saj so se ljudje na cepljenje prijavljali preko osebnega zdravnika. Ampak prav tu se nam mora postaviti sledeče vprašanje. Mi dobro vemo, da vse več in več ljudi v tej državi sploh nima svojega izbranega osebnega zdravnika, ker ga enostavno ne dobi. Zato me, gospod minister, zanima: Koga so lahko poklicali tisti, ki so recimo v rizični skupini in nimajo izbranega osebnega zdravnika? Ali to pomeni, da se teh ljudi enostavno ni in ne bo cepilo, smo jih izbrisali ali je prišlo do diskriminacije? Kako bo to vplivalo na splošno raven precepljenosti v državi, za katero se že tako in tako predvideva, da bo nizka? nizka? Koliko cepiv je ta trenutek na voljo v Sloveniji, koliko ste jih naročili, katera, kdaj jih lahko pričakujemo in kdaj recimo vi pričakujete, da bomo vendarle dovolj precepljeni, da bo to učinkovalo v obrambi pred virusom? Hvala lepa za enkrat.

Osnovni namen cepljenja je zmanjševanje umrljivosti, izboljšati zdravje prebivalstva in razbremeniti zdravstveni sistem ter omogočiti ponoven zagon gospodarstva in družbe kot take. in družbe kot take. Te osnovne cilje zasleduje nacionalna strategija, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela decembra lansko leto.

Jedro oziroma mrežo cepljenja predstavljajo po strategiji cepilni centri. V cepilne centre se vključujejo tako zdravniki iz zdravstvenih domov kot tudi koncesionarji. Cepilni centri so odgovorni za organizacijo cepljenja na lokalni ravni. Poleg zbiranja naročil in koordinacije vse to javljajo elektronsko na Nacionalni inštitut za javno zdravje.

spremljanje same kakovosti in pa varnosti cepljenja. Se pravi, da imamo pri ministrstvu tudi komisijo, ki spremlja te odklone. Do konca marca bomo prejeli cca 350 tisoč odmerkov cepiva. Do danes lahko rečemo, da smo precepili z enim odmerkom cepiva preko 180 tisoč prebivalcev in z dvema odmerkoma preko 100 tisoč prebivalcev.

držav Evropske skupnosti, ki cepijo prebivalce. Pri nas je največja skupina precepljenih v starostni skupini 75 let. Seveda je to v prvi vrst korak, ki je bil narejen zato, da zaščitimo starejše, predvsem varovance domov starejših občanov. Trenutno poteka cepljenje starostnih skupin nad 70 let in kroničnih bolnikov, ki so ne glede na starost s strani zdravnika prepoznavni kot tisti, kjer obstaja povečano tveganje za težji potek bolezni. Kar se tiče nezavarovanih oseb oziroma oseb, ki nimajo osebnega zdravnika, se ti v okviru lokalne skupnosti zglasijo na cepilnem mestu kot organu oziroma inštitutu, ki organizira cepljenje na lokalni ravni, in preko njega se lahko seveda vsak cepi. Toliko za enkrat. Hvala.

komunicirali v naprej, da bodo to ljudje vedeli. Zdaj ste to meni povedali, ampak to ne bo zadoščalo. Naloga ministra je, da pozna sistem in da deluje v njegovih okvirih. Komunikacija je do sedaj bila res katastrofalna, zato računam na vas, da jo boste izboljšali v zvezi s cepljenjem. Tudi informacijska pooblaščenka je dejansko opozorila, da so izjave predstavnikov oblasti v medijih pogosto nasprotujoče si in neskladne z dejanskim stanjem. Zdaj pravite, naj se zglasijo ti, ki nimajo osebnega zdravnika. Morda bi bilo dobro, da se objavi neka dežurna številka, da se imajo kam prijaviti, da so ljudje res seznanjeni kam in kako, ker so dejansko prepuščeni samim sebi. Zanima me: Zakaj se je organizacija cepljenja obesila na posamezne zdravstvene domove, ki so se morali znajti vsak po svoje? Recimo to je tudi zanimivo vprašanje: Zakaj niste recimo razširili obstoječe prostorske in kadrovske strukture cepilnih ambulant? Ali res menite, da lahko nek starostnik, ki nima interneta, tudi računalnika ne, izpolni recimo obrazec na e-upravi? Ali mislite, da je prav, da je vsak zdravstveni dom razvijal neko svojo aplikacijo ali je nek drug način prijave na cepljenje, se pravi, da ni nekega poenotenja v sistemu? Kako ste informacijo, da se je moč javiti zdravstvenemu domu, recimo komunicirali in poskrbeli, da ljudje to vedo? Se pravi, to, kar ste prej omenili, je treba komunicirati. Koliko ljudi je pomanjkljivo in protislovno komuniciranje ministrstva in vlade do sedaj zgrešilo? Ali imate kakšno oceno? Kako boste vi te napake odpravili? Vi ste zdaj na novo in računam, da jih boste. Pa nam mogoče to pojasnite. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev. Najlepša hvala za besedo, gospod predsednik. Kar se tiče organizacije na primarni ravni, je dejstvo, da temelj našega zdravstva predstavlja primarno zdravstvo

organizacijsko in kadrovsko ne zmorejo in da je bil to korak v smer, ki ne prinaša dodane vrednosti, ampak dodaten kaos, zato so

da je bila ta usmeritev pravilna, ne samo da je temelj našega zdravstva primarni nivo, ampak da smo cepljenje pripeljali do ljudi preko primarnega nivoja, kajti ključ je, da gre cepivo

Kar se tiče cepilnih mest, se je bilo treba tudi dogovoriti, da se od tukaj vključujejo tudi koncesionarji. To poudarjam s tega vidika, da so vsi prebivalci enako obravnavami, se pravi tudi koncesionarji se vključujejo v cepilna mesta in na podlagi tega so tudi njihovi pacienti obravnavani na enak način. Kar se tiče naročanja, je ključen tukaj osebni zdravnik, ki to sporoči cepilnemu mestu. Vemo pa, da so tudi druge možnosti, se pravi neposredno pri osebnem zdravniku ali tudi preko klica

prebivalcev s prijavljenimi. Na ta način bo skladno z določili, ki jih določa informacijska pooblaščenka, moč tudi te mlajše osebe, ki so se na ta način prijavile, povabiti

da predlagam, da se taki resni temi in tako pomembni temi za vse nas, kot je, kako precepiti dovolj prebivalstva, kakšna naj bo strategija, kako čim bolj poenotiti sistem,

Tukaj je namreč kup dejstev. Recimo, da se je vlada na žalost decembra odpovedala naročilu skoraj pol milijona odmerkov Pfizer in še dodatnim 400 tisoč odmerkom cepiva Moderna, kar se nam zna zelo maščevati, a tega dejstva zdaj ne moremo kar tako čez noč spremeniti. spremeniti. To nesposobnost, dosedanjo nesposobnost vlade, ne trdim, minister, da boste vi to zgodbo nadaljevali, jaz računam, da boste to popravili, bi pa lahko zakrili recimo z neko racionalno organizacijo cepljenja. In tukaj računamo na vas, minister. Se pravi, potreben je pogovor o tem, kako racionalizirati, kako organizirati to cepljenje, da se nam ne bo sistem popolnoma sesul. bila postavljena neka strategija cepljenja, ki je dokaj irelevantna, ker dejansko vsak zdravstveni dom izvaja cepljenje po svoje. V taki mali državi, kot smo mi, ne razumem, zakaj ni neke poenotenosti, ker zaradi tega tudi nastajajo določene neenakosti. Cepljenje dejansko poteka prepočasi, zaenkrat brez pravega centralnega načrta. Medtem ko smo se, recimo, predstavniki političnega razreda cepili na enoti NIJZ, se morajo recimo ostali cepiti v nekih neprimernih razmerah, na primer na Gospodarskem razstavišču, kjer starostniki stojijo v vrsti in čakajo na mrazu, kar ni v redu. Tako da je treba v bodoče imeti tudi te stvari v mislih. Zato jih vam omenjam, da boste mogoče šli v neko smer, da boste te stvari in anomalije odpravili.

Hvala za besedo. Spoštovani minister! Vlada je oktobra lani brez kakršnihkoli posebnih pojasnil razrešila takratnega predstojnika Finančne uprave in od takrat naprej nekako ne najde ustrezne rešitve za vodenje te institucije. dolžnosti generalnega direktorja si je premislila in kot edina kandidatka za razpisano delovno mesto generalnega direktorja FURS tudi umaknila svojo kandidaturo. Trenutno FURS v vlogi v. d. generalnega direktorja vodi dr. Simon Starček po sklepu resornega ministrstva, pred nekaj dnevni pa je dobil tudi končno namestnika. Dejstvo je, da je v izjemno težkih časih spopadanja z epidemijo FURS zaupana izvedba najpomembnejših protikriznih ukrepov, a so neuspele rošade na njenem vrhu pripeljale do situacije, v kateri trenutna politika ne uspe najti kompetentne osebe, ki bi bila pripravljena kandidirati oziroma voditi to zelo pomembno institucijo. Priče pa smo tudi poplavi zaskrbljujočih informacij, da naj bi mag. Ivan Simič, vodja strateškega sveta vlade za debirokratizacijo, sicer pa davčni svetovalec in lastnik svojega podjetja, ki v davčnih postopkih zastopa svoje zavezance, ki so predvsem veliki dolžniki, kmalu začel z obiski vseh uradov FURS, pri čemer naj bi analiziral poslovanje celotne Finančne uprave Republike Slovenije, poslovanje odnosov med samimi finančnimi uradi in odnose med uradi in strankami. Zato vas, gospod minister, sprašujem: sprašujem: Če se davčni svetovalec seznanja z občutljivimi informacijami Fursa, ali ne gre morda za zlorabo instituta osebnega interesa? Ni namreč znano, ali je v času, ko opravlja naloge vodje strateškega sveta predsednika Vlade, gospod Simič zamrznil svoj status v zasebnem podjetju. me tudi: Ali ne gre morda tudi za kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj se bodo zaposleni na Fursu pri razkrivanju podatkov in načina dela izpostavili s tem, ko bodo te podatke in način dela razkrivali davčnemu svetovalcu? davčnemu svetovalcu? Kdaj se bo politika nehala vmešavati v delo Finančne uprave Republike Slovenije, ki je za našo državo v teh časih še kako pomembno? Evidentno je jasno, da ste institucijo popolnoma razvrednotili in podredili političnim interesom. Že vnaprej se zahvaljujem za vaše odgovore, minister. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, hvala lepa za vprašanje, spoštovana poslanka. Moram reči, da so uradne osebe Finančne uprave Republike Slovenije pri opravljanju nalog samostojne in neodvisne in naloge opravljajo v skladu z zakoni, podzakonskimi akti, v skladu z ustavo. Tukaj sta načeli zakonitosti in samostojnosti tisti načeli, ki sta temeljni in zavezujeta davčni organ pri opravljanju nalog. Finančni upravi so zagotovljeni tudi zakonski, postopkovni in organizacijski ukrepi za zagotavljanje neodvisnosti in kakovosti dela za preprečevanje nasprotij interesov ter zavarovanje davčne tajnosti. Davčna uprava ima tukaj samostojnost. Poseben poudarek je v sami zakonodaji dan tudi na samostojnost in neodvisnost pooblaščenih oseb. Tukaj govorim predvsem o inšpektorjih, ki jim je s samim zakonom dana neodvisnost in samostojnost. To se pravi, s tega zornega kota je nesporno, da Finančna uprava opravlja svoje naloge v okviru zakona in da tudi vsi zaposleni v Finančni upravi opravljajo svoje naloge v okviru pristojnosti in zakonskih določil. Tukaj bi posebej opozoril še na to, da je vseskozi, ne glede na to, kdo vodi to Finančno upravo, stalna skrb za to, da se zagotavlja večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju dela. Če govorimo o vodji Strateškega sveta za debirokratizacijo in če me sprašujete o tem, moram seveda povedati, da ima v okviru svojih nalog vodja Strateškega sveta za debirokratizacijo mag. Ivan Simič tudi nalogo, da opravi naloge, ki so povezane z debirokratizacijo samih postopkov na davčnem področju. V okviru tega opravlja svoje naloge. Strateški svet za debirokratizacijo ni organiziran v okviru Ministrstva za finance, ampak v okviru Kabineta predsednika Vlade. Zaradi tega jih opravlja v okviru svojih nalog, ki jih dejansko ima. ima. Mislim, da je strogo ločeno, in tudi do zdaj je vedno bilo, njegovo delo, ki ga opravlja v podjetju, in delo, ki ga opravlja kot vodja Strateškega sveta za debirokratizacijo. Je pa res, da je tudi na področju davkov precej zadev, ki jih je treba poenostaviti, ki jih je treba narediti bolj prijazne za davčne zavezance, ki jih je treba narediti takšne, da bodo lažje izvedljive tudi za uradnike finančnega urada. Kot vem, gospod Ivan Simič opravlja svoje naloge profesionalno in v skladu z vsemi predpisi oziroma navodili oziroma tudi normami, ki se nanašajo na to, da ne prihaja do kakršnegakoli konflikta interesov.

kjer bo Furs igral zelo pomembno vlogo na davčnem in carinskem področju, je pa še toliko bolj alarmantno. Informacije, ki smo jih dobili in ki krožijo, da takega stanja, kot je ta trenutek na Fursu, še nikoli ni bilo, so zaskrbljujoče. Brezpametno poseganje v razrešitve predstojnikov, namestnikov in nastavljanje nekompetentnih kadrov, ki za vodenje takega organa nimajo nobenih referenc, res ni prav spodbudno.

minister, ali se vam res ne zdi sporno, da gospod Simič, ki zastopa velike zavezance in tudi velike dolžnike, dobi mandat in bo neposredno na finančni upravi, kjer tečejo posamezni postopki zoper zavezance, ki jih gospod Simič zastopa, in se bo neposredno seznanil z določenimi občutljivimi informacijami in načinom dela in si s tem pridobil celotno sliko? Jaz verjamem, da je to mogoče dobronamerno, dobi informacije glede samega zakona o debirokratizaciji oziroma kako določene postopke poenostaviti, ampak vseeno, ali se vam ne zdi, da gre za kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in tudi za zlorabo instituta osebnega interesa? Res bi želela vaše osebno mnenje,

Hvala lepa. Tukaj bi še enkrat ponovil, da gospod Ivan Simič opravlja tiste naloge, ki jih ima v skladu s pogodbo kot vodja Strateškega sveta za debirokratizacijo. Mislim tudi, da so vse vse osebe na finančni upravi s tem seznanjene in da enostavno podajajo tiste informacije, ki se jim zdijo ne nazadnje tudi

menim tako. Drugo, o čemer bi, če mi dovolite, glede na to, da pravite, da je stanje na finančni upravi alarmantno, zaskrbljujoče in tako naprej. Pravzaprav vi dobivate neke informacije, jaz ne vem, kakšne informacije točno to so niti kdo jih dejansko ustvarja, zato zato tega enostavno ne morem komentirati. Drugo, kar lahko rečem, pa je, da je finančna uprava v zadnjem letu ne glede na to, kdo jo je vodil, opravila svoje delo dobro, opravila svoje delo tako, kot ji je nalagala zakonodaja. Kar pomeni, da je v skladu z zakonodajo – tukaj govorimo o posebnih zakonih, ki se nanašajo na izplačevanje določenih prejemkov fizičnim osebam, pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in tako naprej – delovala tako, da so dobili vsi ti prejemniki nakazila v okviru zakonodaje. Mislim, da je tudi bistveno spremenila način delovanja do davčnih zavezancev, kar z drugimi besedami pomeni, da jim želi tudi pomagati, da jim v veliko primerih pomaga, da jih tudi, če želite, na nek način izobrazi in da ne predstavlja represivnega, izključno represivnega organa, kot ga je v mnogo primerih žal v preteklosti ta finančna uprava izkazovala. Finančna uprava namreč po mojem osebnem mnenju ni represiven, izključno represiven organ. To lahko postane šele takrat, ko gre za primer, ko nekdo namenoma ne želi plačati davka ali namenoma želi utajiti davek. Drugače ima pa finančna uprava tudi druge vloge in v tej vlogi mislim, da je finančna uprava v zadnjem letu naredila velik napredek. lepa. Gospa poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Hvala. Moje mnenje bi bilo, da če je interes, da se najde neke rešitve glede debirokratizacije, mislim, da bi res lahko pri vseh kadrih, ki jih imate na razpolago, našli neko drugo osebo, ki ne bi povzročala takšnih dvomov in pomislekov. Da davčni svetovalec, ki zastopa tudi svoje stranke napram Fursu, dela tudi na drugi strani analizo poslovanja davčnih organov

zato predlagam postopkovni predlog, da na eni izmed naslednjih sej o tem tudi nekoliko širše

Mojca Žnidarič bo postavila vprašanje ministru za zdravje Janezu Poklukarju. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej pa seveda spoštovanemu ministru za zdravje! Vprašanje bom postavila glede urgentnega centra Ptuj, kar sem vam nakazala že na samem zaslišanju, in koalicijski poslanci smo prejšnji teden že tudi naslovili pobudo na Vlado. Projekt mreže centrov za urgentno medicino je bil leta 2006 umeščen v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023. Del te mreže je bil seveda tudi urgentni center Ptuj, njegova izgradnja pa se še vedno nenehno zamika, medtem ko so vsi ostali urgentni centri že zgrajeni. Ministrstvo za zdravje je zadnjo, tretjo novelacijo investicijskega programa prejelo februarja lansko leto. Zaradi menjave vlade je bila potrditev novelacije takrat onemogočena, saj to ne sodi med tekoče posle Vlade. Junija 2020 sem vašemu predhodniku gospodu Gantarju zastavila poslansko vprašanje, v katerem me je zanimalo, ali je pristojna komisija že proučila to tretjo novelacijo investicijskega programa in kdaj bo Vlada k novelaciji podala soglasje. V odgovoru je minister takrat navedel, da se je glede na predhodno novelacijo investicijskega programa cena investicije precej povišala, z 2,5 na 4,5 milijona evrov, in da predmetna novelacija številka 3 še ni bila obravnavana. Za januar 2021 nam je bivši minister obljubil tudi osebni obisk, do katerega pa seveda ni prišlo zaradi njegovega odstopa. Zato vas danes ponovno sprašujem, spoštovani minister gospod Poklukar: Ali so za namen izgradnje urgentnega centra Ptuj zagotovljena zadostna sredstva? Ali je Vlada že podala soglasje k novelaciji investicijskega programa, in če ne, kdaj pričakujete, da ga bo? Kakšna je časovnica dokončanja tega projekta? Prosim za odgovore. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. JANEZ POKLUKAR: Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana gospa Mojca Žnidarič! Kar se tiče urgentnega centra Ptuj, je z vidika Ministrstva za zdravje ena od prioritet, da po 15 letih poskusimo projekt urgentnih centrov oziroma umestitve urgentnih centrov v Sloveniji pripeljati do konca. Urgentni center Ptuj na podlagi enotne metodologije urgentnih centrov spada med tako imenovane centre velikosti C3. Kot Kot je bilo povedano, štejemo to kot eno od prioritet že z vidika časa, v katerem je to področje, to poglavje odprto, in ga je treba v organizaciji zdravstva zapreti in iti v nadaljnje korake. je državni sekretar že to soboto obiskal Splošno bolnišnico Ptuj, kjer je z vodstvom bolnišnice opravil pogovore tudi na to temo. Hkrati so tekle tudi druge debate, ne nazadnje je treba izpostaviti, da je Splošna bolnišnica Ptuj v zadnjem letu poslovala pozitivno, kar je pomemben mejnik glede na pretekle zgodbe. zgodbe. Po vseh novelacijah je Splošna bolnišnica Ptuj za pripravo dokumentacije porabila že več sto tisoč evrov. evrov. Prvo, kar smo se dogovorili, je to, da se po mesecu dni usedemo na operativni ravni, da vidimo, ali znamo stvari zložiti oziroma jih je treba še kje nadgraditi, in da pridemo čim prej do končne realizacije. Tako da aktivno potekajo sestanki, v mesecu dni operativni sestanek na nivoju ministrstva z vsemi operativci, in računam, da takrat pridemo do nadaljnje usmeritve oziroma odločitve, kako naprej. Je pa v izhodišču izhodišču več izzivov. Prvi je to, da je bila prva investicija v obsegu 2,5 milijona evrov, da se je aktivirala vsa lokalna skupnost, ki prispeva zraven pri gradnji urgentnega centra, da pa je bila v novelaciji 2 bistveno višja vrednost vseh investicij na tej lokaciji, v novelaciji 3 pa še višja. Skladno s tem bomo šli skozi enotno metodologijo urgentnih centrov s tistim, kar ta trenutek bolnišnica Ptuj potrebuje, in poskusili zapreti to poglavje, tako kot sem rekel. Računam, da vam do konca aprila podam že informacijo, kje smo in katere nadaljnje korake delamo, in da pridemo tudi v tem poglavju v Sloveniji enkrat do konca. Hvala.

Koalicijski poslanci, v bistvu koalicijski poslanci celotnega Spodnjega Podravja smo, kot sem rekla, na Vlado že podali pisno poslansko pobudo, da se ta projekt čim prej realizira, zato me veseli, ker ste rekli, da bo to tudi vaša prioriteta. Želela sem vas danes povabiti na Ptuj, ampak ja, sem videla in zasledila, tudi prebrala, da je vaš državni sekretar ptujsko bolnišnico že obiskal to soboto, kot ste rekli, in tudi, da bo v roku meseca dni potem realiziran delovni sestanek pri vas na Ministrstvu

Tudi to vidim, da veste, da je lokalna skupnost že več kot 600 tisoč evrov zbrala, da nekako pomaga, da pomagamo priti vsi skupaj do te investicije. Tako da jaz res verjamem, upam. Ste četrti minister v tem mandatu, ki sem mu postavila to vprašanje, upala sem, da bo že pri tretjem realizirano, ker pravijo, da v tretje gre rado, ampak ni bilo. Tako da jaz upam, da bo to uspelo vam, in si to srčno želim zaradi vseh prebivalcev našega Spodnjega Podravja. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. JANEZ POKLUKAR: Hvala za besedo, predsedujoči. Morda tukaj dodam samo še to, da smo ob obisku v bolnišnici Ptuj seveda nagovorili vodstvo in hkrati nagovarjamo tudi lokalno skupnost, kjer verjamem, da ne bo problema, glede na to, da si vsi skupaj prizadevajo zbrati sredstva in postaviti ta urgentni center, da se že sedaj pričnejo pogovarjati tudi o enotni organizaciji znotraj urgentnega centra, kar je bil ob postavitvi urgentnih centrov širom po Sloveniji glavni problem. Samo toliko kot informacijo. Sicer pa tako kot ste že sami povedali in kot sem podal v prvem odgovoru, ena od prioritet. Hvala. Hvala lepa. Gospa Maša Kociper bo postavila vprašanje ministru za finance mag. Andreju Širclju. Izvolite. MAŠA Hvala, podpredsednik. Spoštovani minister, lep pozdrav! Moje poslansko vprašanje, kot ste že videli, se nanaša na odlog plačevanja kreditnih obveznostih oziroma po domače rečeno na tako imenovani moratorij na plačilo kreditov. Na našo poslansko skupino se je obrnilo kar nekaj oseb, večinoma gre za pravne osebe, ki jih zanima to vprašanje. In sicer, 29. marca 2020 je, kot veste, začel veljati Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki omogoča odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe tako fizičnim osebam kot tudi espejem, mikro, malim in srednjim ter velikim podjetjem. V prvem valu epidemije so tako lahko tako pravne kot fizične osebe svoje kreditne obveznosti odložile za 12 mesecev, kar pomeni, da v tem obdobju, ko imajo tudi likvidnostne in druge težave, kreditnih obveznosti ne rabijo poplačevati, za toliko se jim pa potem seveda podaljša obdobje plačevanja kredita. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala oziroma PKP6 in v nadaljevanju tudi PKP7 sta potem glede na dolgotrajno epidemijo to obdobje tudi podaljšala, a če prav razumem problem, le navidezno. Čas moratorija v drugem valu epidemije je sicer podaljšan za devet mesecev, a je takšno podaljšanje na voljo le tistim subjektom, ki moratorija v trajanju devetih mesecev niso koristili v prvem valu. Povedano drugače, všteva se že odobren odlog iz prvega vala in to seveda pomeni velik problem tako za pravne kot za fizične osebe, kajti če imajo problem, če so ga imeli v prvem obdobju v prvem obdobju 12 mesecev, ga imajo verjetno zaradi dolgega trajanja epidemije tudi naprej. Glede na to, da se epidemiološka slika po mnenju vodje strokovne skupine dr. Logarjeve

Zlasti je seveda to aktualno za dejavnosti tistih – in takih je tudi največ med tistimi, ki so se obrnili na nas – ki imajo prepoved opravljanja dejavnosti, recimo gostinci. Oni bi si seveda vsi zdaj želeli, da se ta ukrep podaljša, in me zanima, ali se tudi o tem razmišlja. Hvala lepa.

Seveda na Ministrstvu za finance proučujemo navedeno situacijo, tudi skupaj z Banko Slovenije, skupaj z gospodarsko zbornico in obrtno zbornico, tudi skupaj z ministrstvom za gospodarstvo. Lahko povem, da bo v teh dneh tudi opravljen razgovor z vsemi vsemi organizacijami oziroma inštitucijami, ki sem jih omenil. Ta zadeva, bom rekel, ni tako enostavna, kot ste jo navedli. Dejansko je bil sprejet zakon, ki je omogočil moratorij kreditov, vendar na podlagi evropskega bančnega organa, ki nadzoruje celotno monetarno politiko poleg Evropske centralne banke. Ta organ je določil za banke, da lahko dajejo moratorij v tem pogledu, da jim morebitno neplačilo tega kredita oziroma karkoli že oziroma ta ukrep, da tako rečem, ne vpliva na kapital v kakršnemkoli oziru. Tukaj je ta evropski bančni organ določil devet mesecev v celoti.

sledimo tem ukrepom. S tega zornega kota se glede na to, da se kriza nadaljuje, da smo imeli drugi val, da se približuje tretji val, da del gospodarstva še vedno ne obratuje, dogovarjamo tudi z evropskimi finančnimi oziroma bančnimi inštitucijami o tem, da se teh devet mesecev podaljša. Pa da ne bo nesporazuma, banke lahko lahko podaljšajo moratorij, tako da tukaj to ni vprašanje, tukaj je vprašanje samo, kako bo takšno podaljšanje vplivalo v končni inštanci, da tako rečem, na njihovo kapitalsko ustreznost oziroma na kapital. kapital. S tega zornega kota Ministrstvo za finance in tudi ostala ministrstva, predvsem ministrstvo za gospodarstvo, delajo vse, kar je v njihovi moči, da se olajša. In še enkrat, banke tukaj niso zavezane, da ne dajejo dodatnega moratorija, da podaljšajo moratorij. Še enkrat, samo s tem ozirom, da evropski bančni organ tukaj ne zagotavlja, da to ne bi vplivalo na kapital, seveda v kasnejših postopkih, če takšen kredit ne bi bil vrnjen. V tej zvezi skupaj za vse te inštitucije delamo v smeri, da se položaj gospodarstva čim bolj olajša. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala. Zavedam se, da je to verjetno kompleksno vprašanje, vezano na en kup vprašanj, sami ste omenili kapitalsko ustreznost bank in tako naprej. Ampak upam, da vsi skupaj razumemo tudi položaj nekaterih posameznikov, ki so se znašli v tej situaciji. Zlasti tistih, ki jim prepoved delovanja bila odrejena. Recimo konkretno imam pismo enega od gostincev, on je najel kredit za opremo svojega lokala, nakup opreme, hkrati je pa najemnik in najemnine, kot veste, mu nihče mu nihče ne oprosti. On mora najemnino, kljub temu da ne posluje, vseeno plačevati. Ker plačuje kredit, hkrati pa ne posluje, ker mu tega država ne omogoča, vsaj tako on to vidi, je seveda ta kredit velikansko breme. Glede na povedano se tudi sama sprašujem, ali bomo kot skupnost, kot Evropska unija zdaj, ne kot Republika Slovenija, zopet varovali banke na vsak način ali se bomo

Imam podatek, pa ga nimam s seboj, tako da vam ga bomo poslali, ni nobenih težav glede tega. Koliko jih je koristilo in tudi koliko je celoten znesek, zdaj ne bi na pamet govoril, bolj slabo se ga zdaj spomnim, sem ga pa že tako da s tega zornega kota ne bo nobenih težav. Še enkrat tukaj poudarjam, glede na to, da smo v monetarni uniji, je evropski bančni organ tisti, ki dejansko postavlja pogoje, kakšen status bodo imeli ti krediti v bančnih bilancah. Ne glede na slovensko zakonodajo, ne glede na to, ali mi napišemo, da je možen odlog, odlog, to pomeni, da se ti krediti še vedno ne bodo vštevali v to, da bodo lahko v določenih primerih zmanjševali kapital, kar za banke seveda ni ugodno. Po drugi strani pa še enkrat, nihče banki ne prepoveduje, da odobri odlog oziroma moratorij tudi v nadalje. Navsezadnje mislim, da je treba najti tudi skupno rešitev v tej smeri, da tistim, ki imajo možnost poslovanja, ki imajo možnost tudi, da bodo, ko bo kriza minila, poslovali dobro, uspešno in tako naprej, zaupajo tudi poslovne banke in jim na ta način odobrijo tudi dodaten moratorij oziroma nadaljnji moratorij. Še posebej, če bo znatna verjetnost ali pa precejšnja verjetnost, da to ne bo vplivalo na njihovo kapitalsko ustreznost. Tudi banke so stabilne, kapitalsko so ustrezno kapitalizirane, tako da s tega zornega kota tukaj ne vidim nobenih težav. Po drugi strani smo s številnimi ukrepi pomagali tudi podjetjem, tudi da jim njihove fiksne stroške

za delavce oziroma za plače, prispevke, fiksne stroške in tako naprej. Tako da s tega zornega kota mislim, da v celoti fiskalna politika sledi podjetjem in ni to takšna kriza, kot je bila na primer tista v letih

Jaz bi se kar poslužila te poslovniške možnosti in predlagala, da opravimo to razpravo. V tem času bomo po mojem lahko pridobili, tudi po zagotovilu ministra, odgovor na to, koliko je sploh fizičnih in pravnih oseb, ki so možnost moratorija na plačevanje kreditnih obveznosti izkoristile, in kolikšen je celoten znesek. Morda lahko v neki skupni razpravi pridemo do zaključka, tudi do nekega političnega sporočila posameznim bankam, ki imajo možnost, da to pravico same odredijo, kot sem razumela ministra. Se pravi, da se pogovorimo o tem, koliko je takih ljudi, kolikšen je znesek in kakšne bi

Sam prihajam iz Ormoža, ki z okolico spada v regijo, ki že danes trpi zaradi nižjega življenjskega standarda in iz katere se mladi še vedno izseljujejo, tudi danes. To regijo je doletela nova katastrofa – zapira se podjetje Safilo. Delovna mesta naj bi izgubilo kar 557 oseb, kar glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije predstavlja okrog 20 % vseh delovnih mest v občini. Ob tem se moramo zavedati, da v tem podjetju dejansko delajo cele družine, predvsem iz občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Ker gre dejansko za grozečo socialno bombo, bi od Vlade Republike Slovenije pričakovali, da odreagira takoj. Društvo Gradimo prihodnost skupaj je že kontaktiralo sindikate, Delavsko svetovalnico in druge naslove, ki bi lahko v tej socialno-ekonomski katastrofi pomagali predvsem delavcem, kajti v bistvu gre za delavce. Sam sem dal tudi pobudo vaši vladi in vašemu ministrstvu, da bi pomagalo predvsem obstoječim lokalnim in tudi širšim podjetjem z neko stimulacijo, da bi razširila svojo dejavnost ali v prostorih današnjega Safila, če bi bilo to možno z lastniki, ali tudi širše, se pravi, da bi delavci obdržali službe. Skratka, spodbude bi morale iti k temu, da se brezposelnost ne bo dodatno povečala. Vaše ministrstvo, spoštovani gospod minister, ima tudi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest. mest. Po pregledu tega razpisa močno dvomim, da bo kakšna pomoč iz tega razpisa prišla v naše kraje, predvsem zaradi tega, ker je vlogo potrebno oddati do konca aprila in imeti veljavno gradbeno dovoljenje, kar je v tako kratkem času zelo težko zagotoviti. Druga zadeva je lokacija investicije. Šest točk je največ, kar lahko dobiš, medtem ko sta za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž namenjeni le dve točki. Prav tako smo v Listi Marjana Šarca opozarjali v vseh PKP-jih in tudi dajali amandmaje, da bi bilo pravično, da tista podjetja, ki dobijo pomoč za skrajšan delovni čas, delovni čas, toliko časa, kot dobivajo pomoč, potem delavca ne smejo odpustiti. Ampak na žalost ste v koaliciji vse to zavrnili. Zaradi vseh teh posledic bomo dali tudi zahtevo za sklic odbora za gospodarstvo in odbora za delo. Od vas, minister, pa pričakujem odgovore vseh okvirih, socialnem, pravnem in zaposlitvenem. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Ločiti moramo obmejna problemska območja in problemska območja z visoko brezposelnostjo. Skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja lahko Vlada sprejme dodatne začasne ukrepe razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo, na katerih se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšajo, da stopnja registrirane brezposelnosti doseže kritično mejo. Problemskih območij z visoko brezposelnostjo trenutno nimamo. Če se nam ponovno pojavijo območja z visoko brezposelnostjo, bomo postopali po navedenem zakonu in Uredbi o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. Šteje se, da so se gospodarske razmere na določenem območju poslabšale do stopnje, ko registrirana brezposelnost doseže kritično mejo, če je stopnja registrirane brezposelnosti v upravni enoti najmanj tri zaporedne mesece 17-odstotna ali višja in mora obsegati obsegati najmanj 20 tisoč prebivalcev. Na podlagi strokovne analize razvojnih problemov ga določi Vlada s sklepom, nadalje se uredi tudi ukrepe, pogoje, spremljanje in poročanje, kot je že bilo do sedaj urejeno v takih primerih, imeli smo tri. Primeri dosedanjih območij z visoko brezposelnostjo so bili: Maribor z okolico, Pokolpje, območje občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče. Kar se tiče obmejnih problemskih območij, pa so ta problemska območja prednostna območja vseh razvojnih politik. Pri naših razpisih imajo podjetja s teh območij prednost. O tem sem že večkrat povedal, tudi prejšnji mesec pri teh dveh odgovorih. Če samo na hitro povzamem že obstoječe ukrepe za leto 2021, ki jih že izvajamo kot redne ukrepe in tudi kot dodatne, prilagojene ukrepe zaradi epidemije covida. Izvajamo razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih vrednosti 9,2 milijona, izvajamo razpis za povečanje snovne, energetske učinkovitosti v turizmu v vrednosti 16,5 milijona in izvajamo mikrokreditiranje prek SPS in dodeljevanje likvidnostnih posojil prek Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Prejšnji petek, 12. 3., je bil objavljen tudi razpis za sofinanciranje začetih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021, 2022 v skupni vrednosti 23,8 milijona evrov. razpis traja še v letu 2022, tako da tisto, kar govorite o koncu aprila, se na to ne nanaša. Dodatno imamo še možnost delitve regionalne državne pomoči z odločbo. Za ta namen imamo rezerviranih 6 milijonov evrov na leto, izvajamo še številne druge aktivnosti, s katerimi s katerimi spodbujamo skladen regionalni razvoj v smeri policentričnega razvoja Slovenije. Osnovni cilj Vlade in ministrstva za gospodarstvo je, da dosežemo skladen regionalni razvoj na način, da bo tudi v teh predelih ali področjih možno dobiti ustrezno plačano delovno mesto, narediti poslovno kariero in ustvariti družino. To smo z razpisi in spodbudami delali v tem obdobju, dodatno pa sem optimistično razpoložen zaradi potenciala evropskih sredstev in naših zakonov za spodbujanje investicij in regionalnega razvoja, ker ocenjujem, da bomo lahko podprli vse poslovne iniciative na takih področjih. Hvala. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. VIOLETA TOMIĆ Kot sem že omenil, močno dvomim, da bo katerokoli podjetje iz občin Ormož, Središče ob Dravi ali Sveti Tomaž dobilo kakšno pomoč iz tega razpisa, kolikor sem ga tudi sam uspel pregledati, predvsem zaradi lokacije investicij,

delavcem, ki izgubijo službo, te številke bore malo pomagajo, potem ko potrebujejo pomoč. To je velikokrat, ko imamo v Sloveniji poplave, pa potem

da bodo na primer razširili svojo dejavnost in zaposlili vsaj nekaj delavcev? Je pa dejstvo, da se bo v času, ko dejansko službo izgubi 500 ljudi, moralo nekako urgentno pomagati, kajti razni razpisi bodo po mojem mnenju veliko premalo, da bomo lahko nadomestili vsa ta delovna mesta. Kajti tukaj ne gre za pet, deset delovnih mest, ampak kot sem že omenil, samo v tem primeru več kot vsi, ki so jim ogrožena delovna mesta, v tem trenutku računajo na tri zadeve. Najmanj si želim, da bodo šli vsi delavci iz podjetja Safilo v vaši občini za Zavod za zaposlovanje. Proučili smo potencial prezaposlitve teh delavcev v sosednja podjetja. Tukaj sem optimističen. Še posebej pa bi želel povedati vsem, da sem bil v zadnjem tednu dvakrat v Ormožu, nazadnje v soboto, kjer sem se srečal z obstoječimi lastniki in opravil sestanek z novimi potencialnimi lastniki. Vesel sem, da niste uspeli posneti vseh teh mojih zgodb v Ormožu, ker sem v Ormožu vedno, izgleda, pod kontrolo. Verjamem, da bomo to zadevo uspešno realizirali. Izhod iščemo v tem, da najdemo potencialnega investitorja, ki bo bodisi nadaljeval s to proizvodnjo bodisi v teh prostorih in s temi sodelavci ustvaril novo novo produkcijo, ki jo bomo s strani države na osnovi dveh zakonov, ki ju imamo in sta v veljavi, to sta Zakon o spodbujanju investicij in Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, tudi podprli. podprli. V vsakem primeru bomo naredili vse, da se ta problem v Ormožu in tudi v Slovenj Gradcu reši. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Mene veseli, minister, da ste si vzeli čas in obiskali naše kraje. V bodoče si želim, da bi se ne samo vi, ampak tudi ostali predstavniki Vlade če ste se, se opravičujem, če tega podatka nimam – sestali tudi z delavci, ker se mi zdi, da se velikokrat na njih pozablja in da se gleda tukaj le na sama podjetja. Upam, da bomo iz teh vaših pogovorov na koncu tudi imeli nek rezultat. Menim pa, spoštovani predsedujoči, glede na to, da res gre za urgentno zadevo, da bi Državni zbor na eni izmed naslednjih sej opravil razpravo o odgovoru ministra. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Franci Kepa bo postavil vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Regionalna državna cesta Bače–Podbrdo skozi 30 kilometrov dolgo Baško grapo je pomembna prometna povezava med Gorenjsko, Bohinjem, Železniki in Škofjo Loko ter severno Primorsko. Cestna povezava je danes ovinkasta in ozka ter neprimerna za kakšen večji promet. Cesta marsikje ne dosega zahtevanih tehničnih normativov glede na kategorijo ceste. Vozišče je neravno, nagubano in razpokano, neurejene so bankine, ki so ozke ali jih pa ni, prav tako je neurejeno odvodnjavanje. Prav tako je za promet zelo nevarno padanje kamenja, saj na kritičnih mestih ni varovalnih ograj in mrež. Robniki so poškodovani ali pogreznjeni in ne opravljajo svoje prvotne funkcije. Gre torej za državno cesto skozi Baško grapo, ki je ena bolj razdrapanih daleč naokoli, večkrat pa je bila tudi poškodovana zaradi naravnih nesreč, kot so plazovi, in številnih neurij. Graparji izgubljajo potrpljenje. Zgolj krpanje lukenj in nekatera večja dela, kot je bila sanacija plazu v Grahovem, so po njihovem mnenju premalo. Cesta je bila tudi večkrat zaprta za tovorna vozila in avtobuse. Ljudi v Baški grapi je vedno manj. Predvsem mladi odhajajo v mesta, vasi se praznijo, območja se zaraščajo. V zadnjih letih se kljub drastičnemu upadanju prebivalstva prebuja zavest domačinov o ohranjanju in obujanju tehnične, naravne in kulturne dediščine. Veliko polagajo tudi na razvoj turizma, Baška grapa je pred nekaj leti ponovno postala razpoznavna zaradi 70. obletnice snemanja prvega zvočnega slovenskega celovečernega filma Na svoji zemlji. Za razvoj Baške grape je ključnega pomena prometna povezanost z ostalo Slovenijo. Spoštovani gospod minister Jernej Vrtovec, zanima me: Kaj v naslednjih 10 letih, v obdobju od 2021 do 2031, na ministrstvu načrtujete za posodobitev državne ceste skozi Baško grapo? Za vaš odgovor se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. hvala za vprašanje. Naj že uvodoma povem, da tudi če se navidezno zdi tako, Baška grapa ni odrezana od Slovenije, ampak je del te države in imamo jo radi. Na regionalni cesti Bača potem proti Petrovem Brdu potekajo ta trenutek tudi naslednji projekti. Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste Kneža proti Podbrdu, to je bilo tudi zaključeno, ta del. Trenutno v tretji etapi poteka ureditev ceste skozi Podbrdo, ki naj bi bila zaključena v tem letu, v letošnjem letu. Za odstranitev predorske odprtine ter rekonstrukcijo ceste Bača–Kneža se ta trenutek izdeluje projektna dokumentacija, ki bo dokončana prav tako letos, torej 2021, in potem sledijo pripravljalna dela. Takoj po letošnjem letu sledijo dela, gradnja pa naj bi se začela takoj v letu 2022, konec leta 2022. Za sanacijo plazu Ščenk na isti cesti Bača–Kneža, nad katero se nahaja obsežen plaz, zaradi katerega so nastale tudi poškodbe, je potrebna dokumentacija in ta dokumentacija bo pripravljena do leta 2022. Tudi zaradi plazu se stvari odmikajo. Potem bo tudi izvedena sama sanacija plazu. Sledi sanacija usadov Kneža na cesti Kneža–Podbrdo, kjer je poseden zunanji rob cestišča zaradi usadov in popuščanja nasipa. Dokumentacija za samo sanacijo bo pripravljena predvidoma v letu 2022. Po pridobitvi zemljišč je gradnja v tem delu – po pridobitvi zemljišč, to ni odvisno samo od nas, ampak tudi od drugih deležnikov – potem v začetku leta 2024. 2024. Za sanacijo plazov in zidov, za rekonstrukcijo ceste Kneža–Podbrdo je v izdelavi tudi projektna dokumentacija. Gradnja bo predvidoma od leta 2024 do 2026. Sanacija plazov v Grahovem in rekonstrukcija ceste Kneža–Podbrdo, kjer se na celotnem področju naselja Grahovo ob Bači že vrsto let pojavlja obsežno plazenje, poteka prva faza sanacije. Ta prva faza sanacije je bila zaključena sicer že v letu 2019. Za drugo fazo je izdelana projektna dokumentacija. Investicijska vrednost tega projekta je skoraj 4 milijone evrov, sofinancira ga tudi Občina Tolmin. Gradnja tega dela bo potekala v letošnjem letu pa v naslednjem letu. Torej zelo hitro. Do konca našega mandata bo ta del, verjamem da, zaključen. Za rekonstrukcije ceste in sanacijo zidov ter usadov na cesti Podbrdo–Petrovo Brdo je v izdelavi projektna dokumentacija, ki bo izdelana v letošnjem letu, torej 2021. V letu 2022 bodo pridobljena vsa zemljišča. Spet, to ni vse odvisno od nas, ker veste, da če bi bilo to odvisno od nas, bi lahko hitreje pristopili k stvari. Gradnja se bo odvijala oziroma si želimo, da se odvija, od 2023 naprej

oziroma delati kar v največji možni meri na tem odseku. Cestna povezava med Tolminom, Selško dolino in Bohinjem, ki verjamemo, da je danes res nevarna, večkrat gremo po njej, ovinkasta ozka, neprimerna,

Hvala lepa, gospod minister, za te dokaj spodbudne besede, ki upam, da se bodo v praksi tudi uresničile. Ko sem podžupanu Tolmina Tomažu Štenklerju, ki je doma iz Podbrda v Baški grapi, napovedal današnje poslansko vprašanje, mi je v elektronskem pismu napisal, je za ljudi v Baški grapi cestna povezava ključnega pomena v že tako degradiranem okolju, da se spopadajo z zelo velikim izseljevanjem mladih v urbana okolja, da turistični obisk Baške grape raste iz leto v leto, da je prav tako v poletnem času turističnega tranzita po Baški grapi ogromno in cesta, v kakršnem stanju je, predstavlja veliko varnostno grožnjo. Vem, da nisem najavil še ene problematike v zvezi z Baško grapo, ampak kljub temu si drznem vprašati. Namreč, železniška povezava Jesenice–Nova Gorica je sigurno ena izmed velikih prednosti, če seveda ta povezava ne bi bila pozabljena s strani države. To bi bila velika prednost za Baško grapo. V času, ko govorimo o trajnostni mobilnosti, bi morale te povezave dobiti svoje mesto na zemljevidu Slovenije in Evrope. V infrastrukturni strategiji države do leta 2030 žal ta železnica ni omenjena, kaj šele, da bi se na njej kaj večjega delalo. V lanskem letu je bil celo imenovan konzorcij za bohinjsko progo. Graparji pravijo, da nimajo nobenih informacij o delovanju tega konzorcija. Če morda imate kaj informacij tudi v zvezi s tem vprašanjem, se vam zahvaljujem za odgovor, če ne, pa lahko kasneje tudi v pisni obliki dopolnite vaš ustni odgovor. Hvala lepa.

na drugi strani pa Bohinj, Bled in tako naprej. Mi se zavedamo pomembnosti te povezave, zlasti iz naslova razvoja turizma, kot sem omenil. Če pa kdo misli, da lahko mi razvijemo tukaj industrijski tir, ki bo nadomestil tir, ki gre Trst, Sežana proti Ljubljani, ali pa Trst–Pontebba, to pač ne gre več. V smislu tega, da bo šel skozi bohinjsko progo tako imenovani industrijski tir, ki bo oskrboval Bavarsko in tako dalje, mislim, da ta tir nima tega namena. Mi se moramo o bohinjski progi pogovarjati zlasti s stališča trajnostne mobilnosti in s stališča turizma. Iz tega naslova sem se jaz pogovarjal pred približno pol leta z županom Bohinja, z drugimi iniciatorji okrog Bohinja in tako naprej, kako bi čim bolje

tudi z evropskimi sredstvi še v tej koheziji da to progo pravilno umestiti pa tudi preurediti, zagotovo. In to ne, da bi rekli z ne vem kakšnimi finalnimi vložki, ki bi šli v stotine milijonov evrov, ampak obnoviti je potrebno hitrosti vlakov, da lahko dosežemo hitrosti vlakov, teže vlakov pa tako naprej, zlasti pa res namenjati turizmu. To je bistveni element. Ta proga je tudi s stališča železnic zelo rentabilna

po katerih se potniki vozijo. Zaradi tega ker gre v poletnem času ogromno potnikov iz Posočja oziroma iz Tolmina naprej proti Gorenjski in je zelo rentabilna napram drugim progam, ki veste, kako obratujejo. To progo torej velja razvijati le pomenu trajne mobilnosti pa za razvoj turizma.